Sada ćemo nastaviti prema predloženom dnevnom redu. Pred nama je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 697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 S nama je ministar pravosuđa Orsat MIljenić sa pomoćnicom. Ministre uvodno. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Znači pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, dva su čitanja, ovo je drugo čitanje, ja ću samo brzo proći kroz ovo što se mijenja i s naglaskom koje su razlike u odnosu na prvo čitanje. Dakle, prvo odredba o kaznenim djelima protiv časti i ugleda, o tome se dosta govorilo, to je ono naše famozno sramoćenje. Međutim ono što je važno, mi smo za razliku od postojećeg zakona uveli vrlo jasne odredbe o isključenju protupravnosti, dakle tu je ona distinkcija koja treba onemogućiti da se eventualno ovo djelo zloupotrijebi da tako kažem za suzbijanje slobode riječi, govora itd. Dakle tu ću naglasit, sada nema kaznenog djela ako se dokaže istinitost činjenične tvrdnje koja se iznosila i pronosila, postojanje ozbiljnog razlog zbog kojeg je je iznošena ta odnosno povjerovali su u njezinu istinitost, a ono što je bitno neće postojati kazneno djelo teškog sramoćenja ili uvrede ukoliko su njihova obilježja ostvarena u znanstvenom, stručnom, umjetničkom, književnom djelu, javnoj informaciji obavljenoj djelatnosti propisane zakonom, političke ili druge javne i društvene djelatnosti. Tu je i novinarski posao, obrana nekog prava, a sve je to učinjeno u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga. Dakle, mi smo s ovim stavili javni interes kod određenih djelatnosti i kod određenih izričaja na način kada god se radi o tome postoji javni interes, nema kaznenog djela ili drugi opravdani razlog. Definiranje neodređenih vrijednosti, dakle neodređene vrijednosti se primjenjuju kod čitavog niza kaznenih djela i one su bitne za kvalifikaciju. Da li se radi o imovini velike vrijednosti, da li se radi o šteti ove ili one vrste i to utječe i na i na kvalifikaciju kaznenog djela. Dakle do sada smo mi između ostalog zato što je tradicionalno u Hrvatskoj postojala inflacija, inflacija, to je bio jedan od razloga još negdje tamo od pedesetih to prepuštali sudovima. Dakle, što to znači? opća sjednica Vrhovnog suda je utvrđivala kolike su te neodređene vrijednosti i kroz to je ona vršila funkciju zakonodavstva. I postavlja se pitanje uopće i onog načela da kazneno djelo mora biti određeno zakonom jer vi ste imali vrlo značajna zadiranja kroz utvrđenje Vrhovnog suda. Vrhovni sud nije sebi ništa uzeo neko pravo koje mu ne bi pripadalo, tako mu je zakon definirao i on je obavljalo svoju zakonom utvrđenu ovlast u to, ali mislimo da je to nešto što treba definirati u Kaznenom zakonu. Zato ovdje po prvi put, ne po prvi put, ali u novijoj povijesti definiramo na određene vrijednosti. I jedna od stvari koju sam već govorio i koju mislim da je bitno istaknuti to je kod male vrijednosti. Znači što smo mi do sada imali? Odlukom Vrhovnog suda mala vrijednost je bila 2000 kuna. U praksi osim što to znači, dakle kvalifikacija kod kažnjavanja te vrijednosti su bitne, to vam je značilo i progon. Znači krađa nečega što je bilo manje vrijedno od 2000 kuna se …/Govornik se ne razumije./… po privatnoj tužbi. Znači jedan umirovljenik kojem bi bila ukradena cijela mirovina od recimo 1700 kuna kada bi to prijavio na policiji, policija bi mu rekla mi tu ne možemo ništa jer ne postupamo po službenoj dužnosti jer je ispod 2000 kuna. I to je jedan pogled na stvarnost koji je po nama potpuno pogrešan jer nažalost mi ne možemo, ne nažalost nego mi jednostavno kao društvo ne možemo dozvoliti da nekome kome je ugrožen egzistencijalni minimum da ga mi ne štitimo po službenoj dužnosti dakle od strane tijela progona. Dakle to ovdje spuštamo na 1000 kuna. I to je značajna izmjena ovdje. Izmjene kod produljenog kaznenog djela, znači mi tu imamo učin kaznenih djela koji su, znači kod kojih se, isti je, više istovrsnih radnji ili kaznenih djela s namjerom. Do sada smo mi imali praksu koja se izgradila da se svatko ono tretira pojedinačno kod, u kvalifikaciji. Što to znači? Krađa 100 bicikala se tretira kao krađa svakog pojedinog. Ako je on bio da usporedim sa ovim 2000 kuna do sada ispod 2000 kuna, iako se ukralo 100 bicikala morali ste ga goniti po privatnoj tužbi. Potpuno krivo. Ono što mi ovdje kažemo sad se djela zbrajaju i to je logično jer je počinitelj i postupao s tim ciljem. Dakle zbrojiti će se vrijednost svih i onda će se prema tome utvrditi o koje se kaznenom dijelu radi. Sljedeće, nezastarijevanje kaznenog progona izvršenja kazne. Dosta se ovdje govorilo, bio je i prijedlog promjene Ustava. Ja ono što sam rekao prije, reći ću i sada, žao mi je što nije prošao, apsolutno. Mislim da smo propustili jednu šansu da pošaljemo poruku da su teška ubojstva, da ne zastarijevaju. Ovom izmjenom zakona mi to uvodimo ali to je profuturo, dakle to je za nešto što će se sada dogoditi, ono više neće zastarjeti. I to je bitno, to je bitno kao poruka. Ali nažalost ono što je zastarjelo, propustili smo priliku i to je zastarjelo, to smo mogli promjenom Ustava a nismo napravili. Dakle ovdje uvodimo, neću reći uvodimo, širimo nezastarijevanje i na kaznena djela teškog ubojstva ali to je samo za buduće. Dodatna zaštita određenih kategorija osoba, tu je bitno naglasiti ponovo, mi smo bili, mi smo uspostavili sustav gdje smo ja bih rekao bili otišli u prevelikoj mjeri u, zapravo država je odstupila od zaštite, nije neke stvari gonila po službenoj dužnosti. Prvenstveno znali smo primjere u školama, socijalnih radnika, zdravstveni radnika, oni do sada za prijetnju i prisilu su morali goniti sami. I to je potpuni apsurd da vi ako obavljate jednu javnu ovlast, ako ste odgovorna osoba i ako vam netko prijeti ili vas prisiljava na nešto da vi morate doći, uzeti odvjetnika i sami ga goniti. Mi ovdje sada to vraćamo na drugačiji način i kažemo to će država goniti po službenoj dužnosti. To je bitna izmjena. Ja ću ovdje reći nešto što je ušlo u međuvremenu u zakon, tiče se odvjetnika, oni će biti također u tom režimu, dakle jer kada se napada odvjetnika, napada se prvenstveno njegovu stranu. Dakle prijetnja i prisila prema odvjetniku također ide po službenoj dužnosti. I to je jedan poruka, mi moramo zaštiti, rekao sam, učitelje, zdravstvene radnike, socijalne radnike, sve onima kojima smo dali jednu ovlast, od kojih očekujemo da rade ali moramo im dati kaznenu zaštitu. Sljedeće, rad za opće dobro. Pred vama će uskoro biti izvješće o sustavu probacije, vidjeti ćete koji su podaci. To je sustav koji smo, koji izgrađujemo, koji daje odlične rezultate. Ovim ga dotjerujemo na način, ono što nam se počelo događati u praksi je sljedeće. Sudovi nisu dovoljno otvoreni bili za opoziv rada za opće dobro. Rad za opće dobro je privilegija, dakle to je privilegija neke osobe da ne ide u zatvor, može raditi za opće dobro. Ono što mi hoćemo ovdje naglasiti je, ako ne izvršavaš svoju obvezu ideš natrag, ideš u zatvor. I mi ovdje zapravo širimo, zapravo postajemo oštriji kroz zakon upravo u odnosu na opozive. Opoziva je vrlo malo i to moramo poslati poruku i očekujemo da će to dati dobre rezultate. Sljedeće, sigurnosne mjere. Sigurnosne mjere su sada, znači kako su sada riješene i uređene, stavljale su prazni hod. Prazni hod vam je bio recimo kod sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom dok policija to ne upiše u svoju evidenciju. Dakle teoretski osoba je mogla biti osuđena pravomoćno, kazna izvršna ali dok se ne upiše, mogla je voziti. I zamislite koji je to apsurd da je netko tko je osuđen, da se to dogodi. Druga stvar. Mi nismo imali pokriveno vrijeme u zatvoru jer se govorilo da, jer je zakonska odredba dok teče zatvorska kazna se mjera ne izvršava. Znači netko tko ode na vikend je teoretski mogao voziti. Zamislite da se dogodi nekakva nesreća koju smo mi opet imali zapravo propust u zakonu. Isto se odnosi i na druge sigurnosne mjere. Recimo zabrana približavanja žrtvi. Znači netko je u zatvoru zbog toga, izađe van, nije na snazi sigurnosna mjera i on se može približavati žrtvi. Potpuno jedan nedostatak koji smo uočili, koji s ovim otklanjamo, na sreću u praksi se to nije događalo ali da se ne dogodi, to sada zatvaramo rupu. Dakle što sada uvodimo? Dakle ide mjera od izvršnosti, dok je osoba u zatvoru ide mjera ali se ona može zato produžiti i nakon završetka zatvorske kazne. Dakle da je zatvor ne bi konzumirao jer mi hoćemo da i nakon isteka zatvorske kazne da se ta mjera može, znači Oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta, oduzimanje imovinske koristi bitno širimo ga. Dosad smo imali samo za uskočka djela, ovdje sad stavljamo i neka druga djela sukladno direktivi EU. Znači kaznena djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i kibernetičkog kriminaliteta. Vrlo bitno jer nisu bili pokriveni uskočkim katalogom, sada se znači tu oduzima. Oduzimanje predmeta, mijenjamo donekle režim, dakle bezuvjetno oduzimanje predmeta i sredstava koji su nastali počinjenjem kaznenog djela. Do sada to nije bilo nažalost bezuvjetno, ovisilo je o procjeni da li se mogu dalje upotrijebit ili ne. Ovdje kažem uvijek se oduzimaju. Sljedeća stvar o kojoj je bilo dosta rasprave i ne samo ovdje nego ja bih inače kod svih dosadašnjih odredbi ovdje možda posebno se htio zahvalit svima koji su sudjelovali, posebno nevladinom sektoru. Mi smo puno o ovom raspravljali, održali smo čitav niz okruglih stolova, sastanaka itd. Inicijativa je bila i u Saboru, dakle radi se o nasilju u obitelji i nasilničkom ponašanju. Kad je rađen zakon 2011., odnosno rađen je prije ali kad je donošen onda je bila jedna drugačija vizija da će se postić' isti efekt prekršajnom sankcijom, a kaznena sfera trebala je otići u jednu, dakle kod posebnih, kod drugih oblika kaznenih djela. U praksi ove dvije godine nažalost to nije davalo zadovoljavajući rezultat i mi smo stoga odlučili idemo, uvodimo nasilje u obitelji, nasilničko ponašanje. Što znači nasilje u obitelji? Dakle to je supsidijarno blanketno kazneno djelo, dakle ono će se primijenit ako nema nekog težeg kaznenog djela, znači ako je nanesena teška tjelesna ozljeda pa naravno da nećemo reći da je to nasilje u obitelji, to je teška tjelesna ozljeda i teža je kazna. Ili silovanje ili tako nešto, zato je ono supsidijarno. Blanketno je zato što ono oblici su opisani u Zakonu o sprečavanju nasilja u obitelji, znači tamo je utvrđeno zabranjeno ponašanje. Ako je ono posebno teško kao što ovdje navodimo onda ono od prekršaja prelazi u kazneno djelo i postaje kazneno djelo, sankcioniramo ga kao kazneno djelo. Kod toga je možda jedna stvar koju treba ovdje također, ja ću je najavit da smo mi kao ministarstvo uzeli i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, dakle na njemu se sada radi i on će bit pred vama uskoro, bit će modernizirat u odnosu na sadašnji sadašnji tekst. Dakle to će činiti jednu zatvorenu cjelinu s ovim. Drugo, nasilničko ponašanje. U jednom trenutku smo također reterirali bili, možda je loše reći reterirali ali znači promišljanje je bilo da se prekršajnim sustavom može postići efekt suzbijanja takvog ponašanja. Nažalost, nasilničkog ponašanja ima i ima ga sve više. Kazneni zakon šalje i poruku, on šalje poruku, šalje stav vas kao zakonodavaca, nas kao predlagatelja o tome što je ono na čemu mi kao društvo moramo posebno štitit i protiv čega se trebamo borit. Nasilničko ponašanje je apsolutno to. Ponovo je djelo, znači dolazi u obzir samo ako nema nekog težeg djela, dakle ako je nastala teška tjelesna ozljeda onda naravno da je to to djelo, ali ako tog nema nasilničko ponašanje samo po sebi je sada kazneno djelo. Dosta je bilo rasprave o tome kako ga kažnjavat pa je bilo pitanje da li uvodit kvalificirani oblik ako se radi o nasilničkom ponašanju iz mržnje, međutim ili je u grupi, međutim mi to već imamo propisano Kaznenim zakonom. Dakle zločin iz mržnje se uvijek teže kažnjava, dakle to je već propisano, nema potrebe ga ovdje posebno naglašavat po nama i isto tako ako je počinjeno u grupi to već samo po sebi može bit kazneno djelo samostalno, znači ponovo nema potrebe za tim. Još sljedeće, jača zaštita okoliša. Mi smo jednostavno zbog procesa, došli smo do toga da moramo je dignut zaštitu i kaznenu, ne samo za namjerno, znači za namjerno ugrožavanje okoliša nego moramo pojačat tu zaštitu i za nehajno ponašanje isto, ali pod određenim kvalifikatornim dakle dakle pod određenim okolnostima. I završno se tiče djela koja su vezana uz terorizam, odnosno uz ono što se danas zove strani borci, dakle jedna pojava koja nažalost postoji oko nas. Mi moramo bit spremni, moramo se bit spremni borit za to. Jedan od alata je Kazneni zakon i kazneni postupak. Dakle što ovdje radimo u tim slučajevima? zonu kaznene odgovornosti pomičemo ranije, pomičemo je u fazu pripreme. Ovo što smo napravili je i u okviru ideja i razmišljanja koje postoje na razini Europske unije. U tome smo aktivni, znači to je nekakva tendencija koja je i drugim zemljama i također rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle ovo su, ima još tehničkih izmjena itd., ja ih nisam sad posebno obrazlagao. To su izmjene Kaznenog zakona. Ono što je bitno, uvijek trebamo uzet u obzir, vrlo često ćemo čuti prijedlog povisimo kaznu, postrožimo je itd., međutim kod ovog svega najvažnije je društveni stav i dizanje, dakle promjena odnosa prema nekim kaznenim djelima, ako govorimo o nasilju u obitelji, nasilničkom ponašanju itd., to je na prvom mjestu. I bitno je znači utjecati da se ono što se sustavno događa da se ne događa. Tek kad nešto postane incident onda može kazneno pravo djelovat, kazneni sustav sankcija tek onda djeluje. On ne može djelovat protiv masovne pojave. To je pod jedno. Drugo, nemojmo nikad ići i razmišljat idemo dizat kazne. Treba vidjet što se primjenjuje u praksi. Nažalost, sustav kažnjavanja u praksi nekad je takav da se šalje poruka kazne su preniske, ali to se ne postiže dizanjem minimuma i maksimuma. To se jednostavno postiže drukčijom praksom. I kad pogledamo zemlje, evo uzmimo EU ali i šire, zemlje sa najmanje zločina, nasilja itd. nisu one koje imaju najrestriktivnije i najstrože kažnjavanje. To su zemlje koje imaju dobar sustav otkrivanja, zemlje koje imaju dobar sustav prevencije na prvom mjestu. Dakle, to je, ovo samo govorim jer će sigurno biti i amandmana da se neke kazne povisuju itd. One su sada izbalansirane, one su u sustavu. Trebamo vidjeti kako se primjenjuju. Evo hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ?

Nama bi pametnije bilo izaći pred Sabor, igrati tamo graničara nego mijenjati Kazneni zakon i uvoditi nasilničko ponašanje jer je to besmisleno. Ono se i tako neće primjenjivati na sve. Dvojica istaknutih članova Mladeži HDZ-a koji su divljački demolirali kafić River pub u studenom 2008. godine nikada neće odgovarati za to. To njihovo nedjelo je otišlo u zastaru. 6 godina se povlačilo po sudovima u Karlovcu i čekalo se da ode u zastaru, jer su to, ha istaknuti članovi Mladeži HDZ-a. Oni su poslali poruku i vama i javnosti i svima ovima koji nas gledaju. Oni su javno rekli nemojte nas tretirati drugačije u pravosuđu zato što smo članovi Mladeži HDZ-a. Tretirajte nas kao i svakog drugog tko je član Mladeži HDZ-a. To je njihova poruka. Prema tome, trudili se vi i mi svi skupa oko izmjena zakona ili ne rezultat će biti potpuno isti. Građani će odgovarati i za krivo parkiranje. HDZ nikada neće odgovarati za ono što je učinio, ali će zato biti plaćen za ono što ne čini. Thomson zato što ne pjeva, Karamarko zato što ne dolazi ovdje u Sabor na svoj posao a prima plaću. To je ponašanje HDZ-a. Prema tome ministre najpametnije je dignimo ruke od svega jer je to potpuno besmisleno u ovome društvu u kojem vladaju ovakva pravila. Mi ime suca ili sutkinje koja je ovo dopustila nikad nećemo saznati, nikada jer i to će otići u zastaru. Hvala. Molim vas kolege bez dobacivanja. Odgovor na repliku, izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, ja ne mislim da je uzaludan posao, dapače ja mislim da radim odličan i dobar posao. Događalo se, vi govorite o zastarama. Zastare su apsolutno bit, dakle one su toliko smanjene u odnosu na ono što je prije bilo upravo i promjenama zakona. Ovaj i svaki drugi slučaj ukoliko je došlo do njega ja sam uvjeren da u sudstvu nema razlikovanja prema tome od kud je netko ili nije. Dakle, mi ovdje moramo početi od pretpostavke i radit na tome da se prema svima u ovoj zemlji postupa jednako, svi su jednaki pred zakonom. Uvjeren sam da je u ovom slučaju bilo tako. Mi ćemo u okviru ovlasti to ispitati ako je bilo pogreški, ali ne zbog toga da je ovaj slučaj ovakav ili drugačiji, tražit ćemo stegovnu odgovornost. Dakle i u ovom i u svakom drugom slučaju. Kazneno pravo je sada tako postavljeno, rokovi su tako produljeni zastare, to je usvojio ovaj Sabor da više nema opravdanja za zastaru. Zastara se može dogoditi samo kad je netko bio potpuno nedostupan, kada netko nije u zemlji itd. Ako se to dogodilo kod nekog tko je, to je pogreška i ja kažem mi ćemo u okviru ovlasti to ispitati, ali ne u ovom slučaju u svim slučajevima kad god saznamo za to. Ali nemojmo govoriti da je uzaludan posao, posao je dobar. Treba ga napraviti. Izmjene zakona su dobre i trebamo svi raditi. I još jednom pred zakonom svi jednaki i siguran sam da pravosuđe tako postupa. replika. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja bih zaista htjela pohvaliti ove izmjene Kaznenog zakona prije svega zato što se ponovo uvode u naše kazneno zakonodavstvo pa i ovo kazneno djelo o kojem ste malo prije oboje oboje govorili, a to je kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Jer kada je HDZ došao na vlast to je kazneno djelo koje je oduvijek bilo u našem kaznenom zakonodavstvu kao izuzetno opasno ponašanje bilo izbačeno iz Kaznenog zakona, a jednako tako i čitav niz kaznenih djela kojima se posebno štite žrtve, a to je nasilničko ponašanje u obitelji koje smo također bili uveli, pa je izbačeno. Dakle, gdje najviše stradavaju žene i djeca, ali i ostala kaznena djela kojima se bolje, dakle stipulira određeno ponašanje tako da ne iziskuje različito tumačenje, različito sudsko tumačenje što onda dovodi do pravne nesigurnosti građana. Jedino bih vam htjela još napomenuti, a to ste vi javno već i rekli pa me baš zanima i vaš odgovor ovdje u Hrvatskom saboru, jer znamo da je Zakon o kaznenom postupku u biti oživotvorenje ovog zakona o kojem mi sada danas raspravljamo, Kaznenog zakona. I smatram da treba ukinuti jamčevinu za opasnost, za utjecaje na svjedoke jer, i ostaviti je samo kao što je to ona oduvijek bila samo na opasnost od bijega jer javno stvara dojam da se onda, da su pravo i pravda na prodaju i da okrivljenici svoju slobodu mogu kupiti ako su to u mogućnosti, a to je nedopustivo. Hvala.

ZKP, dakle Zakon o kaznenom postupku radi radna skupina, vidjet ćemo što će predložiti. Ova tema koju ste vi spomenuli još nije na stolu, svakako je treba razmotriti. Međutim, mi moramo izbjeći jednu zamku u koju prečesto svi zajedno upadamo, a to je da nekakve možda nedostatke u sudskoj praksi nastojimo svaki put rješavati izmjenama zakonskog teksta. I ja znam da je teško imati strpljenja i čekati da se ustali praksa i da ona da odgovarajuće rezultate, ali mislim da ne trebamo uvijek reagirati brzo ići u promjenu dok se ona nije stabilizirala eventualno suprotno onome što je bila intencija zakonodavstva i onda treba reagirati. Dakle, neću govoriti što ćemo i kako ćemo, to ćemo vidjeti. Bit će u krajnjoj liniji u Saboru pa će se o tome raspravljati. Ali, svaki put kad mijenjamo zakon on je destabilizacija sustava s jedne strane. S druge strane svima nam je obveza, meni predlagati, vama mijenjati nešto što mislimo da nije dobro. I tu moramo naći ravnotežu, ne ići prebrzo u izmjenu ali kad vidimo da nešto proizvodi stvarno loše rezultate, da se ustalila eventualna praksa gdje treba intervenirati onda interveniramo. Ovo pustimo još jedan odmak vremena da vidimo što će se događati pa ćemo po potrebi promijeniti ovo i u svakom drugom slučaju. A ZKP zaslužuje jednu reviziju, zaslužuje jednu izmjenu. Meni je možda žao što Ustavni sud u jednom trenutku nije bio odlučniji i izjasnio se više o ustavnosti nekih stvari nego smo sad ostali u sredini. Mi imamo jednu mješavinu zakona koji zaslužuje da ga zapravo u potpunosti doradimo. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama. Vesna Škare-Ožbolt, izvolite. ali sve ove izmjene koje se ili većina ovih izmjena koje se danas predlažu i raspravljaju mislim da su korak nabolje. Pa čak i ovaj Vladin amandman koji ste naknadno mislim da je korak prema boljoj situaciji u zaštiti osoba koje obavljaju evo javni posao, koji nisu ni službene osobe, koji nisu ni profesionalne ali obavljaju posao od javnog značaja. Jednostavno dobro je da ste ugradili i odvjetnike i liječnike i profesore i socijalne radnike i sve one kategorije ljudi koji obavljaju posao od javnog značaja u kazneno djelo prijetnje, odnosno povećali kazneno-pravnu zaštitu. Međutim, postavlja se pitanje zašto to niste napravili za za tešku tjelesnu povredu, teško ubojstvo? Zašto na taj način i tu niste upravo te osobe kazneno-pravno zaštitili jače? Kad pogledate koliko je profesora ubijeno, koliko je liječnika ubijeno, a posebno sada odvjetnika u posljednje vrijeme, koliko ih je prebijeno, koliko im je dignuto ne znam automobila u zrak, koliko je socijalnih radnika nastradalo u obavljanju svojih službi. To više nadilazi ova kaznena djela prijetnji i prisile. Prema tome, postavlja se pitanje zašto niste još išli do kraja i na taj način zaštitili do kraja evo ove kategorije ljudi koji obavljaju posao od javnog značaja. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. Sigurno će biti o tome dosta prilike raspravljati danas pa ću ja u replici biti relativno kratak. Dakle, prvo ovo što se tiče čestih izmjena zakona mi smo i radili malo komparaciju sa europskim zemljama i ništa mi češće ne mijenjamo zakone od drugih. Mi ih jesmo mijenjali u ovom razdoblju ulaska u EU, ali sada to je europski problem. Zakoni se stvarno mijenjaju često. Ali to nije hrvatski specifikum to se događa svugdje. I to je nešto o čemu mi svi zajedno i na razini EU i na nacionalnim razinama trebamo voditi računa. Prenormiranje zapravo vodi često u pravnu nesigurnost. Ali kažem, nije naša specifičnost svugdje je. Ovo što ste rekli, mi smo izabrali ovu opciju zato što mislimo da je prevencija ono na što moramo staviti posebno naglasak i zato smo išli na službeni progon. Mislimo da je to ono što će dovesti izravno do sprečavanja težih posljedica. I to nam je bio prvi cilj. Mi jesmo razmatrali recimo kod teškog ubojstva, ali onda kad pogledate konstrukciju vi imate iz mržnje, iz koristoljublja itd. zapravo sve je skoro pokriveno. I gotovo sva ova djela o kojima ste govorili ona bi se i po sadašnjem Kaznenom zakonu tako kvalificirala, gotovo sva. Ali onda vam se također postavlja pitanje kad idete nabrajati vi zapravo ne možete stati jer vi to toliko širite da onda vi zapravo imate samo teško ubojstvo. Mislim, razumijete? Tako da. Evo, vi ste spomenuli neke profesije. Ja mogu reći geometri, možemo reći ne znam možemo ih sad nabrojiti jako puno. Dakle, mislimo da ovo kako je sada postavljeno je nešto što će u praksi smanjiti broj tih teških kaznenih djela, dakle što će djelovati preventivno i zasada nismo skloni dirati u ovaj sustav kvalifikatorni, sad. Treba vidjeti što će se događati, eventualno njega taknuti ali nažalost to je posljedica, to je naš odnos prema počinitelju. Idemo vidjeti kakve će biti kazne itd. Sljedeća replika, Jadranka Kosor. Izvolite. također uz slaganje s kolegicom maloprije, a i s vašim da nije dobro neprekidno mijenjati Kazneni zakon ali ovo doživljavam kao brušenje. Još oko sramoćenja, dakle sad i ove dopune i uvođenje novoga članka vezano za kazneno djelo sramoćenja je samo zbog činjenice što očito da sudovi, neki sudovi, ne znaju ili neće ili nemaju dovoljno strpljenja tumačiti ono što se željelo na samom početku unijeti kao duh toga kaznenog djela i što je zakonodavac učinio. I sad ovo brušenje u tom smjeru ide da pojačavamo odredbe kad želimo reći kad nema kaznenoga djela sramoćenja pa i ovaj novi članak ide za tim. Ja mislim da bismo trebali ako ga ostavljamo vidjeti kad ga ima. Naime, i novi članak govori da nema kaznenog djela iako je počinitelj njihova obilježja ostvario i sad se nabraja u znanstvenom, književnom, umjetničkom itd. radu, u javnom interesu i iz drugih opravdanih razloga. E to vidim kao veliku opasnost ponovno da se ponovno ne dogodi ono što se već događalo. Dakle što su to drugi …/Govornica se ne razumije./… ali na štetu onoga koji je žrtva kaznenog djela sramoćenja. Što su to sve drugi opravdani razlozi? Tj. ona kaučuk odredba koja se može tumačiti od vremena do vremena, od suda do suda, od suca do suca i to vidim jednim od problema. Dakle ili to kazneno djelo potpuno ukinimo pa ostanimo kod klevete ili mi se čini da ponovno čak i ovim doradama ostavljamo dovoljno prostora da zapravo nitko zbog takvog kaznenog djela ne bude osuđen ili da bude osuđen netko tko ne bi smio. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite ministre. Dakle ponovno sigurno ćete to i u pojedinačnoj raspravi pa ću ja onda šire. Dakle, što se tiče, mi smo vam s ovim pokušali uspostaviti ravnotežu, dakle što je osnovna poruka javna sfera i kad se radi o javnim osobama, kad se radi o nekim određenim djelatnostima, znanstvenoj kritici, umjetničkom radu itd. mi je izvlačimo van. Ali zašto nam treba teško sramoćenje, odnosno sramoćenje? Ono nam trebam između građana, dakle pustimo sad mi sebe kao političare, kao javne osobe, kao neke koji sudjelujemo i gdje zapravo imamo mogućnosti odgovora. Vi imate građanina kojem susjed nešto napiše na vratim što je vrlo štetno, ubaci u kaslić, ubaci drugim susjedima u kaslić. Dakle to su sfere gdje mi moramo, gdje mi dajemo kazneno pravnu zaštitu prvenstveno onih ljudi koji nisu niti pristali ući u javnu sferu. Uvijek će to biti procjena suda i praksa se tu mora s vremenom izgraditi to je jednostavno tako. Vi imate čitav niz djela, recimo javni interes, mislim da se on danas kod 7 ili 8 djela utvrđuje. Ko ga utvrđuje? Uvijek ga utvrđuje sud. Nema definicije. Opravdane okolnosti također ovise od slučaja do slučaja. Nije isto ako govorimo o političaru da li je netko konzervativni političar koji zbog toga, zbog nekih vrijednosti obiteljskih koje projicira hoće uspjeh na izborima pa se onda otkrije nešto što to ruši ili se radi o liberalnom političaru koji je sasvim drugačiji, zapravo zašto ne. Mislim, razumijete? Dakle to su okolnosti i mi moramo dati sudu, moramo imati povjerenja u sud. Naravno o sudskim odlukama zato treba govoriti, kritizirat ih, ali sud tu mora imat i imat će završnu riječ.

reći i naglasiti i imati jedan pozitivan pristup problemima. Međutim, hrvatsko društvo po mom mišljenju, a to ću hrvatskog naroda i hrvatskog društva. I tu bi njegovo veličanstvo zakon trebao odigrati značajnu ulogu jer u našem narodu još uvijek ako je demokracija, lako ćemo mi s demokracijom, ali ako se udari po džepu, zatvori neke ljude koji su uzročnici ovakvog stanja a nabrojit ću kasnije da su pokazatelji bolesnog stanja u društvu 100 tisuća ovisnika o drogama na igli, da je 300 tisuća alkoholičara registriranih, da je preko milijun ovisnika o nikotina. Kad se to pomnoži sa 3 ili 4 onda je ovo bolesno društvo. Za bolesno društvo je potrebna drukčija drukčija terapija da bi zakon pomogao u izlasku iz ovih vrlo prijetećih i katastrofalnih činjenica. To je moje mišljenje. Hvala lijepo. Hvala. Nema odgovora. Nastavljamo. Da li predsjednici odbora žele? Evo u ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kolega Furio Radin. Izvolite. lijepa gospodine potpredsjedniče. Odboru su dostavljeni prijedlozi amandmana pravobraniteljice za djecu, Udruge Centar za žene žrtve rata Rosa, te zajednički amandmani grupe Kontra, Bolje budućnosti, Udruga Žena Romkinja i Hrvatske i Srpskog demokratskog foruma. U raspravi su članovi odbora zatražili od predlagatelja obrazloženje razloga izostavljanja kaznenog djela psihičkog nasilja u obitelji koje je bilo navedeno u prijedlogu zakona neovisno o tome što je konačnim prijedlogom zakona predloženo da se u Kazneni zakon vrate kaznena djela nasilja u obitelji i nasilničkog ponašanja. Osim toga u prvome čitanju obrazloženo je da je propisivanje kaznenog djela psihičkog nasilja u obitelji obveza RH iz člana 33. Konvencija Vijeća europe u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja prema kojoj je dužna kažnjavati psihičko nasilje u obitelji. Također predloženo je i da se uvede kao novo kazneno djelo ratni avanturizam što obzirom na trenutačnu situaciju uključivanja pojedinca i skupine iz naše zemlje u ratna zbivanja u Ukrajini. Naglašeno je da zbog posljedica njihovog sudjelovanja osobito s obzirom narušeno zdravstveno stanje može doći do opterećenja zdravstvenog sustava. Isto tako istaknuto je da brojne zemlje ovakvo djela uređuju kao kazneno djelo. Zatraženo je i obrazloženje amandmana Vlade s obzirom na to da je njihova intencija zaštita odvjetnika od prijetnji, odnosno da se propisuje strože kažnjavanje i progon po službenoj dužnosti kaznenih djela prisile ili ozbiljne prijetnje počinjene na štetu odvjetnika. Međutim, predmet amandmana nije i zaštita odvjetnika od ubojstva iako su u posljednje vrijeme takvih slučajevi izazivali uznemirenost u javnosti. Uz dva amandmana usvojena amandmana koja ću navesti sada, nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 8 glasova za i 3 glasa suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Amandmani su sljedeći, amandman 1, u članku 72.kojim se mijenja članak 323, a dodaje se stavak 2. koji glasi: "Ako je kazneno djelo iz stavka 1.ovog članka počinjeno u grupi ili prema većem broju osoba ili je počinjen iz mržnje, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.". obrazloženje, dodan je i kvalificirani oblik osnovnog djela. Nasilničko ponašanje uz tjelesne ozljede jedno je od najčešćih kaznenih djela koji se javljaju na štetu pripadnika svih vrsta manjina, prema podacima organizacija za zaštitu ljudskih prava. Uvođenje kvalificiranog oblika iz mržnje od kaznenog djela nasilničkog ponašanja na jednak način kao što je to učinjeno kod drugih kaznenih djela osiguralo bi dosljedno sankcioniranje zločina iz mržnje kroz ovaj zakon, te usklađivanje članka koji regulira nasilničko ponašanje s ostatkom kaznenog zakona. I napokon amandman 2, u članku 19.kojim 19.kojim se članak 76.iza stavka 1.doda se novi stavak 2., koji glasi: iza stavka 2.dodaje se stavak 3.koji glasi: iznimno od odredbe 2, stavka 2.ovoga članka, kad je riječ o počinjenom kaznenom djelu na štetu djeteta vrijeme provjeravanja traje tri godine i sud može vrijeme provjeravanja prije njegova isteka na prijedlog nadležnog tijela za probaciju produžiti još za jednu godinu. Ovako propisana odredba kod određene vrste kaznenih djela počinjenu na štetu djece osobito onih spolne naravi važno je za provođenje zaštitnog nadzora pa i u slučajevima kad je počinitelju izrečena blaža blaža kazna. Zaštitni nadzor osobito počinjenja spolnih delikata na štetu djeteta trebao bi trajati i dulje od sada propisane jedne odnosno maksimalno dvije godine. Hvala. Hvala i vama. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Ove izmjene i dopune idu u dobrom smjeru, to je evidentno iz ovih dosadašnjih diskusija mislim da neće niko tu nikakvu dvojbu izražavati. No, ono što je pomalo čudno jeste tako često mijenjanje zakona čak i u onim segmentima za koje se unaprijed znalo ili se moglo zaključiti iz saborske diskusije, iz diskusije zainteresirane javnosti da ne valjaju. I sada smo u praksi ustanovili da ne valjaju, primjerice sramoćenje. Od prvog trenutka je bilo savršeno jasno da to tako ne može ići, da će rezultati biti katastrofalni i bili su po neke novinare i zapravo po ne samo po novinare nego po kompletnu javnost koja se našla u situaciji da se popu ne može reći pop ni bobu bob ni caru da nema ništa na sebi jer bi ga to moglo eto jako moglo uvrijediti njegove osjećajćiće. To se sada mijenja i dobro da se mijenja. Zakoni su tu da podupiru prihvatljive društvene vrijednosti i sankcioniraju njihovo kršenje, zato ih donosimo ovdje. Da bi to tako funkcioniralo sustav društvenih vrijednosti mora biti jasan. Bojim se da u Hrvatskoj imamo dva sustava društvenih vrijednosti, jedan deklarativan po kom se zaklinjemo, dobro uči, budi dobar đak, nemoj krasti, nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj se drogirati, budi pristojan itd. i dobro ćeš proći u životu. I drugi stvarni koji pokazuje da to baš nije uvijek tako. Kazneni zakon sankcionira najteže prekršaje normi ovog deklarativnog sustava društvenih vrijednosti. Sudovi su puno bliže stvarnosti što god mi mislili o njima, što god mislili o hrvatskom sustavu, što god mislili o neujednačenosti sudskih presuda to jest bliže stvarnosti. Pa netko tko provali u kiosk i ukrade 20 šteka cigareta ode 6 mjeseci u zatvor ili godinu dana u pravi zatvor, nikakvih olakotnih okolnosti nema, a neko ko proda zgradu i napravi štete društvu, državi kako hoćete od par stotina milijuna bavi se kulinarstvom i guli krumpire. To su stvarne društvene vrijednosti i mi moramo mijenjati društvene vrijednosti. Ovim ćemo napraviti dobar korak, ali suštinski bojim se da ne. Zašto se tako često mijenja zakon? dobro, mijenjaju se okolnosti. Pred 10 ili 15 godina o ovim oblicima kompjuterskog kriminala nije se moglo razgovarati kada toga nije bilo, međutim mijenja se i zato što nam je sustav nestabilan i što nismo sasvim sigurni što hoćemo postići. Dobre strane čestih promjena jesu da smo ajde recimo nekako u koraku sa zbivanjima i oko nas i sa svjetskim zbivanjima. Loše strane su da su i suci zbunjeni. I taj zakonodavni stampedo, pogotovo kada se tiče ovakve vrste zakona naravno dovodi i suce zapravo u situaciju da nisu sasvim sigurni što je sada tu dobro, što nije dobro. Sigurni su u ono što piše u zakonu. Ali u masu slučajeva sudac mora procijeniti, ocijeniti, odvagati i nije siguran što će odvagati kada se stvari tako često mijenjaju. riječi o nekim konkretnim rješenjima. Ovo što je čitavu javnost jako zanimalo a i nas ovdje sramoćenje, više nema sramoćenja ljudi koji su u javnom životu istinom. Sramotiti se ne može istinom. Svi mi, i ne samo mi, svi koji su ušli u javni život prihvatili su da su pod lupom. I ako neka istina koja se meni ne dopada i mislim da će mi škoditi i mislim da je grozna ali je istina iziđe van ja se nemam pravo buniti. Ona je Ona je istina jednostavno. Druga stvar je sa klevetama, odnosno lažima. Protiv laži i kleveta se zakon borio prije, bori se i sada, treba se boriti i jače. Naime, dvije su stvari koje se čovjeku mogu dogoditi u takvoj situaciji. Jedno je iznošenje vrijednosnih sudova, tj. novinari ili neki kolega može o meni izjaviti da sam ružan, da sam glup, da sam ovakav ili onakav, eventualno ću prestati razgovarati s njime ali ništa drugo. A druga stvar su činjenice. Ako netko izjavi da sam pronevjerio ne znam kakve novce ili da sam neko drugo kazneno djelo napravio sa namjerom da me osramoti, e taj će nastradati, ganjati ću ga preko svakog suda, kako god ću znati i još malo iznad toga. I te stvari čini mi se da zakon sada bolje razlikuje nego prije. Jedna od ključnih stvari koju, ne znam zašto prije nismo imali u našem kaznenom zakonu ali eto nismo jest nezastarijevanje teškog ubojstva. To su zločini, dakle ne samo kaznena djela nego i zločini nad kojima se zgraža javnost, nad kojima se zgraža svijet. Ubojstva sa predumišljajem, politička ubojstva i slična djela. Da je to bilo u našem kaznenom zakonu možda se neki procesi ne bi danas vodili u Njemačkoj, možda bi se vodili u Hrvatskoj. Jer bi bilo razumljivo da se vode, ovako su bili čini mi se vrlo blizu zastare pa bolje da su otišli tamo kamo su otišli. Vrijednost kaznenog djela po službenoj dužnosti, progoni se po službenoj dužnosti ako je iznad 1000 kuna sada. Ovo je, ma i tih 1000 kuna za nekog predstavlja bogatstvo. Naravno možemo mi ovdje iz naše perspektive reći to je sitan novac, je, ako vam penzija nije 1000 kuna, ako vam je penzija 1000 kuna pa vam je netko ukrade to je svjetska tragedija. I zato podržavam ovo spuštanje limita jer to vodi računa o onima kojima je teško a koji se nađu u situaciji da se protiv njih, eto nešto takvo dogodilo. Zbrajanje vrijednosti kaznenih djela, ministar je ovdje naveo primjer ukradenih 100-tinu bicikla. Točno je, treba izbrojati, čovjek nije ukrao 100-tinu bicikla zato što je ljubitelj bicikla nego zato što je htio ukrasti 100-tinu bicikla pa profitirati na tome. Međutim, ako je, ako se takvim zbrojem od 100-tinu bicikala dođe do teškog kaznenom djela, dakle do nečeg što se kažnjava zakonom, zatvorom sa razmjerno dugačkim onda će se opet postavljati paralele između te krađe stotine bicikla i utaje 100-tine milijuna poreza, stajanje nečijih 5 milijuna eura na računu u Švicarskoj koji pripadaju Republici Hrvatskoj a taj koji drži na računu nije u zatvoru i neće tako skoro ni biti. Čini mi se da tu balans nije postignut još uvijek. Nitko ne želi zapravo dirati, odnosno oštro kažnjavati one koji su ovu državu učinili siromašnom. Osim naravno Pedra, Pedro je na sudu, on će platiti za sve. On će biti kriv za sve, on će platiti za sve to, …/Govornik se ne razumije./… dovoljno. To se vidi i po sustavu oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima. Oduzima se precizno ona imovina za koju je dokazano da je da je zarađena kaznenim djelom. Rado bih čuo brojke, neke sam pročitao po medijima pa su smiješne, rado bih čuo službene brojke ima li nešto iznad toga smiješnoga od čini mi se 5,5 milijuna kuna ili tako nešto. Ako je samo to novac koji je koji je zarađen kaznenim djelom u Republici Hrvatskoj pa onda mi stvarno u raju živimo a nismo toga svjesni, treba naočale promijeniti. Obiteljsko nasilje i nasilničko ponašanje su djelomice povezani. Naravno da su oboje u ovim nervoznim vremenima i vremenima društvenih podjela na lijeve, desne, sjever, jug, Zadar, Šibenik, Hajduk, Dinamo, koga već sve ne. Naravno da su ta djela nasilničkog ponašanja u porastu i naravno da se tu zakon mora postaviti sa čvršćom batinom nego mrkvom. Odgojne metode su odgojne metode i one krasno funkcioniraju i trebaju funkcionirati, ali ako netko na zadarski most dođe sa sjekirom e pa tu odgojne metode ne funkcioniraju. Tu funkcionira samo jača sjekira, nitko drugi. Zaštita službenih osoba pokazalo se da posebno u nekim djelatnostima, u zdravstvu i prosvjeti, a i u drugima naravno, u odvjetništvu se osobe osobe koje vrše javnu funkciju zapravo nalaze u situaciji da ih nitko živ neće braniti osim njih samih. Država ne može s jedne strane dat čovjeku javnu funkciju, profesorsku, liječničku, koju koju god hoćete, radnika HEP-a koji isključuje struju ili bilo koju drugu, a ne zaštititi ga, i odvjetnika naravno, gledam odvjetnicu ovdje, a ne zaštititi ga ako se nađe u situaciji da ga netko napada. Pa ne možete samo jedno. Pitanje Pitanje je dokud ta zaštita treba ići i da li je baš potrebno specificirati primjerice u kaznenom djelu ubojstva, teže kazneno djelo je ubojstvo profesora nego ubojstvo susjeda, ne znam. Čini mi se da bi to bilo detaljiziranje koje nema smisla jer težina kaznenog djela se procjenjuje prema motivima pa se to i na drugi način rješava. I još jedna stvar, ministar je to sad zadnje spomenuo, hrvatski državljani u stranim vojskama. Ulazak u nekakvu terorističku vojsku tipa ove islamske države je kazneno djelo jer se podupire terorizam. Ulazak u neku drugu vojsku nije kazneno djelo jer jer oni nisu teroristi, jer su oni borci za slobodu. Borci za slobodu i revolucionari su uspješni teroristi i teroristi su neuspješni borci za slobodu. Koliko god to cinično zvučalo ali to je povijesna istina. To jest povijesna istina i mislim da će se iz te logičke zavrzlame teško izići ako ako jednostavno ne postavimo se jednako prema svim našim građanima koji bez odluke predsjednika države ili koga već odlaze u strane vojske. Mislim da to jednostavno nije dobro. Hvala. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Poslije replika ministre. Jadranka Kosor izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Vuljaniću, još malo oko sramoćenja, to će očito biti osobito zanimljiva tema danas. Rekli ste da dakle ne smijemo biti osjetljivi na vrijeđanja osjećajčića nekih ljudi. Ja mislim da Kazneni zakon mora predvidjeti mogućnost sprečavanja prije svega laži o drugima, laži koje vrlo često mogu uništiti život, mogu uništiti obitelj, mogu uništiti zdravlje i to je prije svega zadaća Kaznenoga zakona i to je danas i naša zadaća kad raspravljamo o tom kaznenom djelu jer nema ni javnog interesa ni drugih okolnosti koji bi mogli trpjeti laži bilo koga protiv bilo koga. Dakle kad netko primjerice, a najčešće govorimo o novinarima, kad možete pročitati da neki novinar ugledni, tzv. ugledni komentator za mene je tzv., zaista opetovano iznosi po desetak puta primjerice konstataciju kad želi oblatiti nekoga tko je bio ministar hrvatskih branitelja pa napiše da si je ta osoba svaki puta da bi proslavila svako samoubojstvo hrvatskoga branitelja kupila novi šešir, onda to jest sramoćenje. Onda to jest sramoćenje i to ne ulazi apsolutno niti u sferu javnoga interesa, niti drugih okolnosti kako se ovdje navodi. Ali isto tako definitivno ne može ni na koji način biti zaštićeno i nije dio naravno profesionalne slobode niti spada u umjetničko djelo, ništa od toga. To je čista laž koja čovjeka može uništiti i urušiti mu zdravlje i o tome govorimo, vjerujem da ima takvih milijardu primjera. To moramo pokušati regulirati tako da to bude zaista kazneno djelo i da se može kazniti ne zbog samo osobe protiv koje se govori nego i zbog svih drugih koji mogu doći u tu situaciju. Hvala vam. Hvala. Naravno, mislim da sam to i dosta jasno sam rekao, laž je laž. Laž je nešto što treba progoniti i sa čim se nitko normalan ne može složiti, ali neugodna istina za čovjeka koji funkcionira u javnom području je istina. Dakle ako je ovo što je novinar rekao laž onda ga treba progonit naravno, međutim ako on ima dokaze da je istina, ne govorim o ovom slučaju, o bilo kojem slučaju, istina može bit neugodna po mene. Ali ako sam pristao da uđem u javni prostor, a istina me pogađa, to je onda samo moj problem i nitko tu ne treba stradati osim mene. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Dragutin Lesar replika, izvolite. Kolega Vuljanić, u svojoj raspravi apostrofirali ste i one kazne rad za opće dobro. U Hrvatskoj se to zove guljenje krumpira, gulač krompira i ona je očito rezervirana za političare, tajkune i njihovu čeljad. Jedan dan zatvora zamjenjuje se sa 2 sata rada za opće dobro. Jednodnevna novčana kazna, novčana kazna jednodnevnog dohotka sa 2 sata. Dakle, za 2 sata u javnom dobru možete zaraditi dnevnicu što je malo napredna metodologija. Ali ono što bih ja želio reći. Mislim da dužnosnici, lokalni do državni koji su počinili kazneno djelo u obnašanju dužnosti ne bi mogli dobivati kaznu rad za opće dobro. To ta razlika, izuzetak bi morala biti u kaznenom zakonodavstvu, jer u protivnom se gubi smisao sankcioniranja onih koji su zloupotrijebili dužnost na koje su izabrani ili imenovani. Tek onda ćemo moći reći da doista postoji namjera najstrožeg sankcioniranja zloupotreba dužnosti i počinjenja kaznenih djela obavljajući tu dužnost. Mi smo došli do apsurda da praksom Ustavnog suda dužnosnicima se zabranjuje obavljanje dužnosti, ali im se ne zabranjuje primanje plaća za to vrijeme tako da smo zemlja apsurda kada je u pitanju zakonski labirint i manevri hrvatskog i praksa hrvatskog pravosuđa kad treba sankcionirati glavonje.

ja sam to i naglasio u diskusiji da se zapravo onaj tko provali u kiosk i ukrade par kutija cigareta je počinio tešku krađu. To jest istina teška krađa i nema olakotnih okolnosti, nema guljenja krumpira. Takva osoba ide u zatvor. Osoba koja napravi državi štetu u stotine milijuna kuna ne ode u zatvor nego guli krumpire. Nedostatak ujednačene sudske prakse, dakle kaznenog djela i sankcije koje nastupaju po tom kaznenom djelu već po vrijednosti je ono zašto je naš kompletan sustav loš. Loš je zato jer kažnjava tamo gdje može, a ne kažnjava tamo gdje mora. I loš je zato što nema osjećaja za sirotinju, a ima osjećaja za teške probleme osobe koja se eto školuje u inozemstvu pa ne može otići u zatvor makar je pogazio dvije djevojke. E za njegove probleme ima velike osjećaje. To se ne može riješiti zakonom, ja se slažem. To nije stvar zakona, ali je to stvar čitavog našeg sistema. Razmislimo si o sistemu, razmislimo si o sustavu vrijednosti koji promoviramo, a koji se provodi. To su dva definitivno različita sustava. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika, Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Ja se javljam da podržim izmjene zakona, jer vremena se mijenjaju i mi se mijenjamo u vremenima. Stalna na tom svijetu, kaže stara poslovica samo mijena jest, samo je promjena stalna. Međutim, donošenje ovolikih zakona u Hrvatskom saboru može uroditi obzira što se one donose nepromijenjenih prilika, može uroditi recepcijom u narodu i tako će se to promijeniti, pa nije važno, važno je snađi se čovječe, a ne poštuj određeni zakon. Zato pohvaljujem izlaganje gospodina Vuljanića,

prava. Nama fali pravde. Pravda se ovdje ne donosi. Ovo nije mjesto gdje se sklapa pravda. Ovo je mjesto gdje se radi pravo, gdje se rade zakoni. I mi radimo zakone kako možemo, kako znamo i kako tko zna. Ali pravda je ono što nedostaje i to je ono zašto nam ne štima sustav u primjeni. sustav društvenih vrijednosti je usmjeren na dobrobit onih koji imaju, koji znaju, koji mogu, a sasvim gura u stranu one koji nemaju, koji ne znaju i koji ne mogu. I to je na žalost veći dio populacije u Hrvatskoj. Njima treba pravda. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. Poštovani kolega Vuljanić, spominjali ste osobe koje bi trebalo još posebno zaštititi. Dakle, praktički ste nastavili tamo gdje sam, o čemu sam i ja govorila u replici ministru, a ministar nakon toga i odgovorio. Ja ću samo podsjetiti da Kazneni zakon štiti dvije kategorije barem u ovom članku 87. kod značenja izraza u Kaznenom zakonu. Dakle, štiti službenu osobu, a to je državni dužnosnik ili službenik, lokalni dužnosnik ili službenik, nositelj pravosudnih funkcija, sudac porotnik, arbitar, član Državnog sudbenog vijeća i javni bilježnik i štiti vojne osobe, nikog više. Dakle, kada bi sad počeli nabrajati koja bi to zanimanja trebalo sve štititi, pojačano štititi onda bi taj red bio doista dugačak. Mislim da bi bilo dobro da se tu i predloži i jedna nova kategorija, jedan novi termin značenja. Možda osobe sa poslovima od posebnog značenja ili od javnog značenja. E sad koji su to poslovi od javnog značenja? Mi smo tu nabrojali i socijalne radnike i liječnike i odvjetnike. Oni se sigurno ne ubrajaju u službene osobe i ne mogu se ubrajati u službene osobe. Prema tome, mislim da bi tu trebalo još možda malo poraditi na definiranju koje su to osobe koje bi još dobile jednu posebnu zaštitu. Upravo zbog svog posla koji obavljaju. Nikola (Nezavisni)** Slažem se kolegice, nemoguće je zapravo sad nabrojati stotine zanimanja, svi ljudi koji su u kontaktu s nekime i koji rade za nekog drugog nešto. Ali bi možda bilo moguće napraviti definiciju koja se ne bi ticala zanimanja nego bi se ticala činjenice da čovjek obavlja određenu javnu funkciju. Dakle, dok obavlja tu javnu funkciju trebao bi biti zaštićen pred, a država mu je dala da je obavlja jel', da li zaposlenjem ili državnim ispitom ili čim već, dotle bi u toj funkciji trebao biti zaštićen od eventualnog progona, prijetnji i sličnih stvari zato što Pa profesor u školi ako podijeli 10 jedinica u razredu gotovo da je siguran da će ga jedan od tih 10 na hodniku ili izvan hodnika napasti. E to se ne bi smjelo dogoditi, tu bi zakon trebao zapravo stajati na na strani tih ljudi koji su bespomoćni ne'. Kao što je advokat bespomoćan u toj situaciji kad izađe iz sudnice, on je na golom. Zakon to ne bi smio dozvoliti. Ako je zakon, odnosno zakonodavac odnosno država dao odvjetniku posao takav onda ga u tom poslu treba i zaštititi. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nada Murganić, replika. Izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Cijenjeni kolega ja ću iz vaše rasprave budući ste načeli široko uopće ovo područje i zaista vrlo značajno i važno, istaknuti možda samo dvije misli. Naime, mislim kao i većina nas ovdje u sabornici da je donošenje ovog zakona izuzetno značajna, uostalom kao i svakoga zakona i zbog toga i ovaj zakon i svaki drugi mislim da bi na tome trebali i predlagatelji i zakonodavac inzistirati da zakoni budu jasni i precizni, da ne omogućava se sucima da za istu stvar donose različite presude koje zaista onda stvaraju zbunjujuće zaključke pa i one koji omogućavaju i kojekakve zlonamjerne implikacije. Naime, isto smo govorili i o laži, namjernoj laži. Mislim da je ona isto tako nasilje. Ja ću iskoristiti priliku i reći da je danas ovdje na račun i sudaca i pravosuđa doduše cinično na jedan pod navodnicima "način" iznesena kritika ali nije se odnosila na njih nego opet na HDZ i na članove HDZ-a. Stalno isticanje laži je i pritisak i na članove HDZ-a i na njihove obitelji. Kako to suci štite mladež HDZ-a kada su dobili dečki zatvorske kazne? I ne radi se o nikakvoj zastari, ministre i vi kolega iz Karlovca sigurno znate, nego se samo radi o tome da je suđenje vraćeno na ponovni postupak i u nadležnost drugog suda. Dakle, i mi ovdje smo osjetljivi kada se neistine i laži govore o nama, a vrlo često namjerno tome pribjegavamo i sami. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Ujednačenost sudske prakse odnosno neujednačenost sudske prakse može biti rezultat dvaju faktora. Jedno je nesnalaženje suca. Jednostavno se ne snalazi, nije u nije u toku sa novim izmjenama zakona, sa novim trendovima itd. A drugo je ispolitiziranost sudstva. jedno i drugo možete naći primjere u konkretnoj praksi u Hrvatskoj. Savršeno sigurno da se radi o ispolitiziranosti suda koji je dečka koji je dvije djevojke ubio na ubio na cesti super jakim autom pustilo da se školuje u inozemstvu jer dolazi iz dobre familije. Nitko mi ne može reći da je ikoji sudac tako glup. Tako glup nije nitko. To je namjerno i to je ispolitizirano. Ima i primjera naravno nesnalaženja. Što se tiče ovih dečki, ja sam iz Karlovca isto i znam situaciju i znam da su oni razlupali taj lokal. To je istina, poznam i gazdu lokala i znam kako su ga razlupali i znam da su vikali jel' ti znaš tko je moj tata? I znam da su osuđeni i da je onda to zbog procedure vraćeno natrag, vraćeno drugom sudu, prošlo vrijeme, prošao voz i dečki su slobodni danas. Da li je to, pod koju to spada od ovih dviju? Ne znam zapravo što je to? Je li to nekompetentnost suda ili je to bio politički pritisak? Ali činjenica je da su dečki koji su ekstremno nasilničko ponašanje pokazali u javnosti eto slobodni vani i sutra mogu i vas i mene tući. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega referiram se na dio vašeg izlaganja koji se odnosi ustvari na članak 27. ovog prijedloga zakona, a koji se odnosi na pojačavanje određenih kaznenih djela vezanih uz terorizam pa i određenih pripremnih radnji vezanih za terorizam. S obzirom da je evo ga ministar Orsat Miljenić rekao da će se referirati nakon što mi svi repliciramo ja bih ga u svakom slučaju voljela čuti vezano da li se ovaj članak odnosi i na ona djela koja smo imali prilike svjedočiti u veljači ove godine, a to su bili dobrovoljački odredi koji su išli u rat u Ukrajini. Naime da li i to se tumači kao terorizam ili se kao terorizam tumači recimo odlazak naših dobrovoljaca u akcije vezano recimo uz ISIL ili Naime, ja mislim da bi se odredbe Kaznenog zakona trebale odnositi i na ovakve prakse zbog toga što je to vrlo loša poruka u međunarodnom kontekstu, a na kraju krajeva može se vrlo lako dogoditi da ti dobrovoljci u Ukrajini ili nekim drugim državama u kojima postoje ratne operacije stradaju, budu ranjeni pa se postavlja pitanje zbog čega bi RH odnosno svi porezni obveznici plaćali troškove zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite, odnosno liječenja takvih pojedinaca jer je to vrlo, vrlo loše. I na kraju krajeva ne samo susjedne zemlje poput Srbije i Bosne i Hercegovine nego i veliki broj država drastično sankcionira ove dobrovoljačke odrede koji odlaze u ratne avanture tako da mislim da bi bilo potrebno da Kaznenim zakonom potpuno transparentno i jasno bude rečeno da će svi koji odlaze u takve operacije biti sankcionirani na najstroži način putem Kaznenog zakona.

kojom bi se jednu organizaciju koja se nama danas čini antipatična i rušilačka i svakakva proglasili terorističkom, ona jeste teroristička, ali kažnjavali ljude koji odlaze u nju, a jedna druga koja nam se ne čini teroristička, koja nam se čini simpatična, zgodna jer su eto tako slični nama i sve to skupa, prešutno proglasili to Bogu ugodnim djelom. Zakon mora jednako djelovati na sve. Ako hrvatski građanin odlazi u stranu vojsku on čini kazneno djelo, točka. Iza toga ne može biti zareza, ali ako mi tu vojsku volimo, ili ako je to simpatična organizacija. Stvari se ne mogu tako rješavati, barem ne u zakonu. Kako će to biti opet u praksi i koja je razlika između društvenih vrijednosti koje proklamiramo zakonom i onih koje stvarno primjenjujemo to je drugo. Ali u zakonu stvari ne mogu tako stajati. Hvala. Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Vuljanić, slušala sam vašu raspravu i evo željela sam u svojoj replici evo nekoliko isto tako misli reći, ali vezani su i na repliku prije gospodina Stazića. Vidite jednom prilikom je uvaženi gospodin Šeks rekao kad se nema argumenta onda je najbolje posegnuti za tim da se promjeni da se promjeni percepcija. Pa od početka nekako imam osjećaj da se mijenja percepcija u odnosu na našu stranku na klub HDZ-a. Pa ja bi samo htjela postaviti pitanje, a govorili ste o društveno neprihvatljivim odnosima o tome tko će odgovarati za one koji su upropastili i državu odnosno njihove stanovnike. Pa mene zanima što vi mislite o tome koliko će ova Vlada na kraju mandata trebati oguliti tona krumpira, da li će to uopće moći hrvatski seljak proizvesti da bi oni bili kažnjeni, ako će uopće biti kažnjeni? Jer zbog čega nitko sada, a niste ni vi spomenuli na koji način će se kazniti ministarstva, sukobi interesa, ministar koji ima 300 tisuća duga za službena putovanja ali nema potkrijepljene sa putnim nalozima o tome uopće nitko ne govori. O ministru koji ima 7 službenih kartica i 1 milijun i 200 tisuća kuna potrošenih? O tome se danas ne govori. Pa evo zaista da li će biti toliko krumpira i da li će biti mjesta u zatvoru da oni koji su osiromašili obitelji hrvatske u ovoj vladavini budu tamo i da ogule? **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Ne znam za krumpire, stvarno pojma nemam koliko se krumpira uopće uzgaja u Hrvatskoj, ali nešto znam, znam da su nam državni odvjetnici dosada bili lešinari u smislu da su hapsili političke mrtvace. Kad netko politički pogine e onda evo državnog odvjetnika i nađe mu koješta kao gospodinu Sanaderu. Dok je bio politički živ nije bilo tog državnog odvjetnika koji bi mu našao i jedan peni da nedostaje iz njegove kase. Treba razlikovati nesposobnost da se upravlja državom i namjernu krađu. I jedno i drugo podliježe sankcijama, jedno podliježe političkim sankcijama, drugo podliježe sankcijama po ovom zakonu. Ako neki ministar ima tih što vi kažete 7 kartica i 400 tisuća kuna ne pravdanih računa ja da znam ja bi ga prijavio. I državni odvjetnik bi tu morao nešto napraviti sada ili možda čeka da se promijenit vlast pa će mu onda biti lakše. Hvala lijepo. Za riječ se javio ministar. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Ja bi se osvrnu na raspravu, ne toliko na replike makar se možda već sad malo izgubio Dakle, možda nekoliko stvari. Prvo, ako mogu predložiti ono što već jesam rasprava ovdje o konkretnim predmetima nikad nije dobra. Konkretni predmeti, svi ih možemo interpretirati ovako ili onako. Ono što je bitno da se o njima govori i ja mislim da se o svakoj sudskoj odluci treba govoriti, to je jedna vrsta demokratske kontrole i jedina koja postoji i o tome treba govoriti. Ali onda treba govoriti argumentirano gdje smo, što smo i treba jednostavno usmjeravati stvari. Vi ste počeli govoriti o kontinuitetu, kada se mijenjao zakon, zašto se sada mijenja, mislim da je to ponovo jedna stvar koju dakle ja ću reći stajalište ministarstva i moje kao predlagatelja, dakle svi koji su nešto mijenjali radili su to u najboljoj namjeri i radili su najbolje što su znali i umjeli u tom trenutku kao što radimo i mi. Hrvatski sabor je izglasao zakonski tekst, on je takav kakav je. u praksi se neke stvari nisu pokazale i nisu dale rezultate koji su sigurno bili tako zamišljeni jer ja sam siguran da nitko nije htio pustiti obiteljske nasilnike da budu nekažnjeni ili nasilničko ponašanje, jednostavno je nešto bilo definirano tako kako je, praksa je pokazala da to nije bilo dobro i sada to moramo mijenjati sada i u svakom drugom slučaju. Dakle to je naša zadaća. Naša zadaća s jedne strane što šira javna rasprava, idemo što više vidjeti, dva čitanja, da se razgovara o tome raditi u najboljoj namjeri. Ako nešto nije dobro ćemo promijeniti. Dakle nikada niste čuli i ja to neću otvoriti tko je kada donio taj zakon, je ovaj zakon je donesen za vrijeme bivše vlasti, ali on je načelno dobar. To što možda neke stvari nisu bile uređene kako jesu pa smo ih sada korigirali. Naravno, možda to zvuči da olako govorim ali to je jednostavno takav proces i on ponovno nije u Hrvatskoj takav, on je svugdje takav. Vi ne može često i zamisliti sve situacije koje će se događati i ne možete definirati kako će se nešto primjenjivati. Sposobnost sudaca, ja uopće ne mislim da su naši suci preopterećeni i ne mislim da im je problem, to su profesionalci koji rade samo to i da je problem pratiti ove zakonske izmjene. izmjene. Jer ono što sam rekao napravite komparaciju sa drugim zemljama, zakoni se isto tako mijenjaju i to se prati, usklađuje i dotjeruje. Dakle mi imamo profesionalne suce, trebaju raditi još više na edukaciji ali se oni sigurno mogu s tim nositi. I tko god kaže da nije mogao nešto pratiti da zbog toga ima neki problem, u pravilu to nije točno. Zastara se ovdje otvorila, također, ovaj Sabor je bitno produžio rokove zastare i danas je teško zamislivo da predmet ode u zastaru bilo koji, bilo koje vrste osim kada je počinitelj nedostupan itd. i zastara ima vrlo malo. upravo to omogućuje da se onda sa svakom takvom vidi o čemu se radi i da li ima nečije odgovornosti ili nema. Česte promjene zakona, o tome smo govorili, ali uvijek vam je izbor evo u ovom slučaju da li uvesti nasilničko ponašanje pa promijeniti zakon ili pustiti ovako kako je sada pa ga ne mijenjati i stabilizirati sustav. ja kada god dođem ovdje u Sabor pred vas uvijek sam u toj dilemi i to je tako. Mislim jednostavno zato i ne idemo olako s tim ma koliko se nekad činilo da se ide ali moramo krpati neke rupe. Teško ubojstvo, slažem se, i ja mislim da je bila pogreška što se nije išlo u nezastarijevanje toga, ja ne znam zašto to nije bilo, međutim nije. Jednostavno se tako tretiralo. Sada idemo s tim i kažemo da je to nešto što ne smije zastariti, ne smije biti blagodati počinitelju. I meni je žao što su neke stvari zastarjele i žao mi je što se Ustav nije promijenio da bi se i one procesuirale, ali tako ste odlučili vi zastupnici. Ne mislim vi konkretno, ali jednostavno tako, ne znam kako ste vi. Tisuću kuna uvijek je ta granica dolje ili gore, ali vi morate voditi računa o ekonomičnosti postupka, znači negdje je moramo staviti. Oduzimanje imovinske koristi, slažem se, Kazneni zakon i kazneno sankcioniranje nemaju smisla ako nemaj učinkovitog oduzimanja. Mi smo uspostavili sustav koji nije učinkovit, ja ću ovdje to reći i radimo na njegovim promjenama. Iako smo dobili pohvale EU i on je bio jako dobro postavljen, u praksi on ne radi i ne daje rezultate koje hoćemo. Rad za opće dobro, sudac ga dosuđuje i on mora procijeniti tako piše u zakonu da li se ispunila svrha kažnjavanja. I ja se s vama potpuno slažem da ne može biti ispunjena svrha kažnjavanja jer nema automatske dosude. Ono se mora procijeniti u svakom pojedinom slučaju kao što se procjenjuje da … godinu ili pet. Evo sa da nemam vremena, ali kasnije ću još. Hvala ministre. Imamo dvije replike. Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre slažem se i nema što tu reći da rasprava o konkretnim predmetima nije dobra i da iako u praksi se vidi svašta da puno puta u medijima neke stvari iziđu, a da to i nije baš zakonito, ali ne bi u taj pravni dio. Ali kao doprinos rekli ste da dobro raspravljate i kao doprinos javnoj raspravi i svemu želim reći da po pitanju ovoga javnog sramoćenja da se tu treba malo više naglasiti taj momenat budući to može može utjecati štetno i na zdravlje i na obitelji i sve i svako ima svoja nekakva iskustva u tom dijelu. Mi smo svjesni koji smo na toj pozornici da tu trebamo biti spremni na kritiku na sva razmišljanja, dobiti i određene udarce ali sigurno da su puno puta i članovi obitelji izloženi sramoćenju. Ja želim vrlo jasno reći svatko od nas ima konkretan primjer da sam ja na razini jednog lokalnog lista koji si svašta dozvoljava, doživio doživio sramoćenje mojega člana obitelji najbližega supruge koju već tri godine zahvaljujući tom listu vodim po doktorima, tri godine, razumijete na način koji nikakve veze nema. I što se sada kaže? Ajde veli tuži, neka tuži. tuži, neka tuži. A što je sa sudskom praksom? Sudska praksa vidimo svakodnevno na jednom mjestu tumači jedno, ovaj drugi na drugu instancu, ovaj ruši jednostavno ko da se ništa nije dogodilo i što od toga očekivati? Ništa. pusti nego budi spreman primiti udarac, a budi spreman na doktore svakodnevno kretati itd. iako … da su to neke beznačajne cifre i u tome dijelu čovjek se puno puta osjeća bespomoćno. A bespomoćnost je najteža najteža i najgora koja može biti u našem ljudskom životu. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega zastupniče. Sljedeća replika poštovani zastupnik Ivan Šantek. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, i ja se slažem isto da nije dobro da se konkretni slučajevi raspravljaju u javnosti ali sam očekivao da ćete reagirati na ovo što je rekao kolega Vuljanić govoreći o neujednačenosti sudske prakse. Naime, kolega je rekao da su dva razloga zašto je neujednačena sudska praksa, jedno je nesnalaženje a drugo je ispolitiziranost. Ja mislim da nije prihvatljivo niti jedno ni drugo, tim više što je sama sudska praksa organizirana tako da je dostupna svim sucima u Republici Hrvatskoj putem web stranice. Međutim, postoje razlike, ne samo da je sudska praksa neujednačena na području cijele Republike Hrvatske a primjenjuju se isti zakoni nego čak i unutar jednoga suda se različiti kriteriji primjenjuju. Dakle ako se radio sudcu toga suda kada se radi o njegovom slučaju onda su odštete za recimo npr. kazneno djelo klevete čak i 10 puta veće od, čak i drastičnijih slučajeva ako se radi o jednoj, o nekoj javnoj osobi. Pa mene interesira na koji način će Ministarstvo pravosuđa postupiti da bi se ta sudska praksa ujednačila jer smatramo da je to jako bitno, tim više što bi se onda demantirale i ove dvije činjenice koje je kolega iznio a to je da je ujednačenost sudske prakse nesnalaženje,

odgovor. A ministarstvo će vrlo malo reagirati na to jer mi nemamo ni ovlasti reakcije. Dakle ovdje je predsjednik Vrhovnog suda daje svoja izvješća godišnje, to je pravo pitanje za sudbenu vlast. Dakle mi smo tu napravili, mi smo se dakle potpuno samostalna sudbena vlast je jedna od njezine dužnosti je ujednačavanje sudske prakse. Ja nemam pravo na to utjecati kao predstavnik izvršne vlasti ni vi kao predstavnik zakonodavne, eventualno zakonom, ali to smo napravili najviše što smo mogli. I sada je zapravo sve stvar u rukama sudbene vlasti. Znači je to neprihvatljivo ali trebamo gledati postupak uvijek u cjelini. Dakle sudac sudi po zakonu, ustavu i zakonu. Nemamo presedanski sustav. I to ja bih rekao nije ni nesnalaženje, nije ni politizacija, to je jednostavno na vlastito mišljenje. I nekoga procjenjuje u nekim gabaritima. Pa zato postoji viši sud čija je zadaća zapravo ujednačiti praksu. I to je, tako mora funkcionirati. Ali sudac mora biti slobodan u svojoj procjeni svakog pojedinačnog predmeta čak i u odnosu na nekog svog kolegu koji drugačije misli. Dobro je kada se razgovara, kada se jednostavno dijele iskustva. Mi smo mala zemlja, mi imamo relativno, nama se čini puno predmeta a relativno malo. svatko danas sa informatizacijom može vrlo lako pratiti cijelu praksu, može vidjeti kako kolege sude, kako razmišljaju i u okviru toga se naći. Ali uvijek je zadaća kažem unutar sudbene vlasti za usklađenje. I tu kažem, ni vi ni ja možemo se sa nekim stvarima složiti, ne složiti ali jednostavno postoji jedna ustavna granica koju ne možemo prijeći. Evo hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine ministre na početku jedna preporuka vama. Nemojte više nikada reći kada se obraćate zastupnicima tako ste odlučili vi zastupnici. Jer 90% odluka u Saboru donosi se većinom glasova a ne jednoglasno. I kada kažete vi zastupnici onda šaljete poruku javnosti da smo svi sudjelovali u nečemu, bili za ili protiv. Hvala lijepa. Reforme ili promjene u pravosuđu, ne samo u ovom mandatu nego i u mandatima prije vas. Ministre bilo je više nego u bilo kojem drugom području. Vi ste rekli i to mogu prihvatiti da te promjene predlažete u najboljoj namjeri. Razumijem vas. I neke stvari treba reagirati i dograđivati, ne sporim i u uvođenju novih kaznenih djela, povećanju sankcija, bilo čega. Ali nismo tako učinkoviti, brzi i dosljedni u svim segmentima. Pa Hrvatskoj treba recimo 2 godine da na listu zabranjenih psihotropnih supstancija stavlja ono što je već cijela Europa stavila. Tu kasnimo 2 godine, nije vaš resor ali velim. Drugo, točka dnevnog reda 75. od listopada 2012. na dnevnom redu je Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u javnosti poznat po zabrani pišanja po javnom mjestu. U starom zakonu su još kazne u markama, njemačkim markama, ako se ne varam. I ništa ne radimo po tom pitanju. Dakle ajmo istu brzinu primijeniti onda, jer slažete se samnom da imati zakon u kojem su kazne propisane u njemačkim markama 2015. nije baš primjereno i uputno. Jer što se s time zakonom događa, doista ne znam. Ajmo dakle zabraniti pišanje na javnom mjestu bi se reklo. Ukidali smo, spajali, pripajali, otvarali, zatvarali kada smo radili organizacijske promjene u pravosuđu i sada imamo 24 općinska suda, 15 županijska, 22 prekršajna, 8 trgovačka, 4 upravna, 22 općinska i 15 županijska državna odvjetništva. Mijenjali ustroj, ovlasti, nadležnosti, brisali kaznena djela, propisivali nova, povećavali ili smanjivali kazne, mijenjali ploče, memorandume, žigove. jako puno toga radili u najboljoj namjeri i vjeri. Ali dvije stvari nismo radili. Nikada nismo osigurali dovoljno novaca ili onoliko koje su u ovom Saboru iskazivali za potrebe i državno odvjetništvo dakle i za njega i za USKOK i predsjednik Vrhovnog suda upozorava na devastiranje opremljenosti pravosudnog sustava. Dakle novac. Drugo što nikad nismo progovorili i rekli, da li sav vaš trud, vaš osoban, vaših suradnika, Vlade i ovog Sabora ovim organizacijskim i sadržajnim promjenama je dovoljan i dati će očekivane učinke učinke ako ne vidimo što se dešava sa kadrom, ljudima u pravosuđu jer sve to provode ljudi. Mislim da kadrovsko propitivanje mora biti dio poteza kojim se bavi izvršna i zakonodavna vlast. Samostalnost pravosuđa, ne smijete dirat u toga. Dajte im ovlasti, sve oni rade sami i onda imamo što imamo. Bez stručne lustracije, bez micanja nesposobnih iz pravosuđa ili bilo koje druge struke polovične rezultate ćemo imati. Imamo paket 6 zakona danas u raspravi. Česte promjene destabiliziraju sustav, otežavaju nam način rada i nemamo dovoljno novaca. To je izjava gospodina Cvitana otprilike prije 10-ak dana. Dakle i on se žali na to da česte promjene otežavaju rad i državnim I nisam siguran ministre da svi suci, svi odvjetnici pa i policajci, istražitelji, stignu kupovati brošure odnosno knjige s novim zakonima i njihovim tumačenjima s obzirom na brzinu promjena koje radimo. Dakle ne govorim sada samo o ovom paketu više zakona nego o cjelini. Mislim da bi trebali napraviti reda i da izmjene zakona, svaka izmjena zakona sa sobom povlači objavu službenog pročišćenog teksta, da jedan zakon može imat samo tri izmjene i dopune, a poslije toga ide novi zakon i da se u jednim izmjenama i dopunama može mijenjati samo do trećine odredbi, u protivnom novi zakon. I želim vjerovati da će Sabor konačno usvojiti pravila koja predlaže Odbor za zakonodavstvo negdje na tom sličnom tragu kako bi svi skupa zajedno, skupa zajedno, dobra formulacija, lakše pratili promjene. A o novcu više neću jer o tome je već bilo govoreno, ali apostrofiram vraćam se na ljude. Pravosudna akademija je državna škola koliko mi je poznato zadnjih par godina imala je velikih oscilacija, jako velikih, a bez njenog dobrog funkcioniranja ono stručno usavršavanje i osposobljavanje jako teško. I sad što se tiče konkretnih odredbi. Rad za opće dobro u kojem se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada ili jednodnevni iznos novčane kazne dva sata. Rekli ste odgovor na jednu repliku, sudac prosuđuje. Ali doista, da li za pljačku državnog novca, zloupotrebu ovlasti ministra, predsjednika Vlade, saborskog zastupnika, župana, gradonačelnika, moramo u zakonu dozvoljavati autonomiju suca da izriče ili ne izriče rad za opće dobro kao sankciju. Zašto? Zašto to ne spriječiti da dolazimo do … apsurda. Privilegirana kasta na taj način … i suci koriste slovo zakona i oni su tako procijenili, tako su se tog dana ustali, tako su tog dana raspoloženja i oni misle da ima svrhu. Ali ako mi zakonom velimo ne za ta kaznena djela ne može, onda oni neće imat tu slobodu da se rugaju ostalom dijelu pravosuđa, narodu i javnosti. U vezi članka 5. nije mi jasno zašto se ukida mogućnost skraćivanja ili produljivanja vremena provjeravanja kod uvjetnih osuda. Dakle zašto sud gubi pravo da produlji mjeru provjeravanja kod uvjetnih osuda, naročito produži jer ako takve indicije postoje onda to ne bi ograničavao. I pitam kako je moguće da netko tko je osuđeni i ne vrati protuzakonito stečenu imovinu kaže bez opravdanog razloga uopće može biti ovdje zakonom. Pa što je s ovrhama? Dužnik je bankama, državi, svemu ovome ovršujemo u roku od 24 sata. Ovdje postoji pravomoćna presuda oduzimanju ili vraćanju protuzakonito stečene imovine, kaže a sud će opozvati uvjetnu osudu ako osuđenik bez

Ne znam. Kreditni obveznik u francima iz opravdanih razloga ne vraća kredit. To bih volio vidjeti kao olakotnu okolnost da mu zabranimo ovrhe banaka nad dužnicima. Sljedeća konkretna primjedba odnosi se na članak 21. gdje se dosadašnja praksa mijenja da će se oduzeti predmeti i sredstva nastali počinjenjem kaznenog djela, a predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela oduzet će se samo ako postoji opasnost da se djelo ponovi, odnosno da se oni ponovno uporabe za činjenje kaznenog djela. To je članak 21. Pa ako netko je jednom pajserom provalio u blagajnu taj će to napravit ponovno. Banaliziram stvar, ako je jednom jednim sredstvom ili predmetom počinio kazneno djelo što znači ako postoji opasnost. Pa naravno da uvijek postoji opasnost da će to počiniti jer će na početak suđenja čekat 2-3 godine i suđenje će trajat 3-4 godine, ako i dobije kaznu zatvora ići će nakon 8 godina na izdržavanje kazne. A s pajserom, valjda će ga na tržnici prodat na buvljaku. Sljedeće je pohvala uvođenje nezastarijevanja teškog ubojstva i to je dobro. To je članak 22. I pitanje u vezi članka 25., izmjena i dopuna. Dakle ovaj zakon definira da su štete velikih razmjera ako prelaze 600 000, veći opseg 200 tisuća, velika šteta ako prelazi 60 tisuća, znatna šteta ako prelazi 60 tisuća i mala imovinska prava, korist ili šteta ako ne prelazi 1000 kuna. Ti iznosi odakle su došli, kako se došlo do ovih iznosa, ekvivalent čega je to. Što je bilo mjerilo 600 000, 60 000, 200 000, odgovara to nečemu mjerljivom, broju prosječnih plaća primjerice ili vrijednosti kile zlata ili nečega ili je netko odokativnom metodom to odredio. I na kraju u vezi članka 42. ili sramoćenje o čemu je do sad bilo puno govora. Neki hvale rješenje, neki ne. Ja ću izreći sljedeće. Kod ovoga članka klasični primjer sukoba dvaju prava, pravo medija i novinara na slobodu i pravo na istinu i obranu istine. I kada god se sukobljavaju, sudaraju ta dva prava zakon mora bit potpuno jasan, bez žvakaće gume i rastezljivih hozentregera. Naime, ne razumijem zašto bi u zakonu pisalo da netko, a sve što ću reći odnosi se na stavak 2., postojeći stavak 2. i novo predloženi stavak 3. teškog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koje je iznio. O.k. dokazao je isti da ne može biti kazneno djelo. prenosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost. Postoji ozbiljni razlog da povjerujem da je laž istina i oslobađa me odgovornosti. Ne, ministre. Ne ili samo pod uvjetom da taj tko prenosi, dakle stavak 2. javnoj, fizičkoj ili pravnoj osobi omogući davanje iskaza ili izjave o onome što on namjerava objaviti, a ima razlog vjerovanja da je to istina. I onda neka objavi ono što misli da je istina i moj ili vaš ili bilo čiji iskaz ili izjavu o tome. I tada je javnost upoznata sa dvije činjenice, dvije istine, dvije izjave. Ali da on samo zato što je povjerovao da je nešto istina, a što je laž bude oslobođen a meni ili nikom drugom nije dao ni mogućnost da to komentiram, demantiram, potvrdim, to nije sloboda novinarstva. To je ucjenjivačko novinarstvo. To nema veze sa slobodom novinara. To je prvo. Dati mogućnost iskaza izjave, potvrde ili demanti o osobi o kojoj se to odnosi obavezno. I drugo. Razlika je kada netko iznosi javno vrijednosni sud i napiše da je Dragutin Lesar budala. On tako misli i što sad. Ali drugo je kad se iznose činjenice, pa se napiše da sam vlasnik dvaju hotela na moru što ne mogu demantirati, jer kak dokažem da nešto nemam ako nema. Ne mogu dokazivati da nemam ili da sam vlasnik dvaju poduzeća ili tajni suvlasnik banke. To su dvije različite stvari koje ovaj zakon ne razlikuje, ne prepoznaje razliku. I ovdje istina ili ne, ne može bit pravo nekoga tko iznosi da ima opravdani razlog da povjeruje ako nije dokazao da sam vlasnik banke, suvlasnik poduzeća ili hotela. To je stvar dokazivanja, tvrdnje da imam, jer ja ne mogu dokazati da nemam, jer nigdje ne piše da nemam. I nečinjenjem tih razlika i nepristajanjem da to poboljšate ministre nećemo imati slobodu novinarstva i medija veću nego ćemo i dalje omogućavati da ovim dodatkom u stavku 3. uvijek se tvrdimo da sam imao opravdanog razloga povjerovati u istinitost, a bez mog ili bilo čijeg prava da se o tome izjasnim. Obaveza mora bit da iznese stav, istinu onoga na kojeg se to odnosi. To je uvjet pod kojim ću ja eventualno dići ruku za ovaj prijedlog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. Kolega vi ste u svojoj raspravi, iako se radi o Kaznenom zakonu, ali suci su ti koji primjenjuju zakon i opravdano su se osvrnuli na neke nelogičnosti, pogotovo na neke odluke govoreći općenite koje su sablaznile javnost. Ja upotrebljavam i vlastiti izraz, ali ste rekli da bi tu nešto izvršna vlast mogla učiniti. Tu izvršna vlast na žalost, ali i na sreću niti može, niti smije išta učiniti. Ono što mi možemo učiniti, a to je da donosimo dobre zakone. Ali i vlast koja je sigurna u sebe ne boji se sucu dati veliki dijapazon u odabiru i kazneno-pravnih sankcija, ali jednako tako i visine takve kazne takve kazne ili kazneno-pravne sankcije. Međutim, ono što s pravom ukazujete, a to je, kad su se suci izborili da isključivo oni odlučuju koga će primati u svoje redove, koga će promovirati i kome će se zahvaliti na njihovoj dosadašnjoj dužnosti formirajući DSV moraju preuzeti i taj dio odgovornosti. Međutim, on još uvijek nije takav da zadovoljava javnost. Ali i ono što mi možemo učiniti, da ima odluka, bilo ih je u prošlosti kada je postojalo to kazneno djelo, a tajanstveno kada se vršila lustracija pravosuđa nestalo je iz našeg kaznenog zakonodavstva, a to je kršenje zakona od strane suca i drugog pravosudnog dužnosnika. Mi smo to bili uveli i zaista potrebno je uvesti to kazneno djelo da bi se suci zaštitili od šikanoznog ponašanja s jedne strane, ali s druge pozvali na odgovornost pa i onu najtežu, oni koji svjesno krše zakon jer je samo Sabor zakonodavac. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Uvažena kolegice Ingrid, vlast može i mora intervenirati ako vide da nije nešto dobro. Ponavljam vam, može i mora intervenirati. Ne samo i ovlastima i procedurom recimo izbora sudaca Ustavnog suda nego i promjenom zakona. Da poništavanje i vraćanje jednog predmeta na ponovno odlučivanje istom sudu ili istom sucu ukinemo. I kada sudac dobije tri puta poništeno i vraćenu presudu da od nekoga tražimo odgovor što taj sudac još radi u pravosuđu. Pa svaki dan, uzmite novine, čitamo da je Viši sud poništio, ukinuo odredbu od nižeg suda i vratio na ponovno suđenje i odlučivanje. I tako jedanput, dvaput, triput, pet puta, deset puta. Pa zar nas doista ne zanima, zar doista smatrate da nitko u ovoj državi nema prava i mogućnosti reći da suci koji ne rade svoj posao, kao i odvjetnici, državni odvjetnici, kao i policajci, kao i vojnici i kao liječnici i nastavnici i profesori ne mogu ostati u sustavu. Uostalom taj DSV pa nije to sveta krava. Mi smo im davali ovlasti i propisali način izbora. oni podnašaju izvješće kome o svomu radu? Odgovaraju li kome? Nikome! Zato to i imamo takve situacije. Iz pravosuđa i sudstva dobrovoljno odlaze najkvalitetniji jer ne mogu napredovati, jer se ne dodvoravaju, nisu uhljebi, a ostaju oni koji su ušli u taj sustav ne po zaslugama, znanju i sposobnostima nego na drugi način. **Leko, Josip (SDP)** Nova replika, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa također bih malo replicirala oko samostalnosti pravosuđa, budući da evo kolega Lesar je o tome govorio naravno s pravom ljut i zbog svih ovih primjera koje ste iznosili. Međutim, za samostalnost pravosuđa smo se izborili i za to smo se odlučili i tako smo se dogovorili. To smo dodatno pojačali u Ustavu iz 2010., odnosno promjenama Ustava. Ali se slažem s vama. Dakle, potpuna samostalnost sudbene vlasti. Jer to je istina, vi govorite o vlasti, to je jedna od grana vlasti jel'. Jedna je zakonodavna, druga je izvršna i ova je treća. Ali to svakako samostalnost ne znači da ne možemo propitivati. I to mislim da je glavna dužnost i Hrvatskog sabora i u ovoj raspravi i učinkovitost i stručnost i profesionalnost i politiziranje. I to apsolutno možemo i imamo pravo otvoriti jer samostalnost naravno sudbene vlasti ne znači i potpuna nedodirljivost. I još nešto, budući da ste problematizirali rad za opće dobro kod nekih dužnosnika koji se naravno nađu pod udarom pravosuđa. Ja mislim da tu stvari treba gledati puno šire. Takvi ljudi protiv protiv kojih su podnesene prijave pa onda naravno i počinje suđenje su stranka u postupku. I naravno treba ostaviti tu i sudu, odnosno USKOK-u, odnosno Državnom odvjetništvu mogućnost da odrede i da procijene jesu li i takvi ljudi u nekim slučajevima, a govorimo zapravo o slučajevima o kojima smo imali priliku i čitati i govoriti jesu li oni ključ za rješavanje određenog postupka odnosno otkrivanje teškog kaznenog djela. Ako jesu onda naravno da procjena suda da mogu dobiti kaznu i rada za opće dobro treba ostati kao jedna od

abeceda demokratski ustrojene države. Ali i odgovornost te treće grane vlasti mora postojati. I ako negdje to zašteka onda netko mora intervenirati, popravljati, otklanjati uzroke i davati upute kamo dalje i kako dalje. I HNB-u smo dali apsolutnu samostalnost monetarne politike i sad se tučemo po glavi, mnogi kažu ovih dana ovo je više neizdrživo. Ali tako smo u Ustav zapisali jer je izostao onaj drugi dio odgovornost. A dužnosnike i rad za opće dobro koje ste spomenuli, da, ako su pomagali u otkrivanju tog ili dokazivanju tog ili otkrivanju drugih kaznenih djela to su svjedoci pokajnici. Zato ne moraju dobiti guljenje krumpira nego blažu sankciju, kaznu i onda se tako i tretiraju. I nisam mislio na jednog konkretnog dužnosnika, rekao sam da je to postala privilegija bogatih i njihovih čeljadi, tajkuna i njihovih. Pogledajte malo presude koje se objavljuju kad god je stranka u postupku netko tko spada u kategoriju bogatih tajkuna i njihove djece najčešće završava guljenjem krumpira, a ne zatvorom. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Lesar dobro ste uočili ovu formulaciju u članku 42. stavak 3., dakle ono postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost. Mislim da bi se zapravo taj dio ove formulacije koju sam ja pročitao trebao zapravo izbrisati. Jer ne možete na ovaj način tako davati toliku količinu subjektivnosti onome tko iznosi teško sramoćenje, odnosno klevetu, jer to je poput, jedan mi je čovjek rekao da je kleveta teško sramoćenje u javnosti poput jastuka perja kojega prospete. Pa čak i ono što ste vi govorili pravo demantija. Pravo demantija nitijedan posto štete neće popraviti koja je načinjena. Jer vi to perje nema šanse da pokupite. kada vas jedanput netko teško oblati, osramoti, okleveće onda vi to više teško i demantijem na koji bi naravno trebalo imati pravo ne možete popraviti. Što se tiče pajsera o kojemu ste govorili ja sam vam dobacio, doduše iz klupe, a sad u replici vam mogu reći prema ovom članku zakona on dakle pajser pripada u članku 21. "Oduzeti predmeti i sredstva postaju vlasništvu RH" pa ćemo se nakupit pajsera dosta ako se nađe. A A što se tiče novaca ili sredstava koja su nastala nezakonito i koje bi trebalo oduzeti nezakonito stečenu imovinu vrlo često, a govorio je i ministar Lalovac da na računima u inozemstvu ima oko 20 milijardi mislim ili je kuna ili eura, mislim da je kuna, dakle na računima kojima ne možete, evo koliko je švicarska banka ona HBSC se oduprla da se doznaju klijenti iz Hrvatske, ona banka koja je optužena u Švicarskoj za malverzacije. Evo, ne dopušta da se saznaju klijenti iz Hrvatske. Kolega Grubišić ja reko pajser, kazneno djelo se čini recimo i autobusom, kamionom ili autom kada švercate migrante preko granice do granice. I ostavite mu nek to radi onda nasljednik biznisa, to sam želio reći. činjenice o nekome samo zato što je kao što u zakonu piše imao opravdani razlog da je povjerovao u njezinu istinitost a tu osobu ne mora ni pitati da li je to istina, niti dati mogućnost da se ta osoba o tome izjasni. Pitati i objaviti ako već vjeruje da mu je izvorna informacija točna. Tako se najčešće rade političke diskriminacije. Ova odredba je u funkciji političke diskriminacije, političkih suparnika pokriven tobožnjim informacijama iz policije, istražnih tijela, sudstva, drugih državnih tijela. To je sredstvo kojim se difamiraju ljudi politički protivnici na svim nivoima naročito u izbornim godinama. Na osobnom primjeru vam to mogu svjedočiti svima vama. I ako to se ne razgraniči dakle ne ukine ovaj dio da on ima pravo povjerovati da je nešto istina što sam mu ja slagao, a vama kolega Grubišić ne mora dati šansu da velike o tome što sam ja o vama rekao njegu a on će objaviti. Onda će mu i dalje ostaviti prostor manipuliranju i difamiranju ljudi najviše u politici a onda i u poslovnom svijetu. U biznisu također postoji mogućnost velikih zloupotreba tog djela. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Draženko Pandek nova replika ukinuti. Složio bi se donekle da je možda potrebno to modificirati, da li čak možda ne ovim zakonom, možda čak u Zakonu o medijima di bi trebala postojati obaveza pogotovo novinara da

da se da toj osobi prilika da kaže svoju stranu priče. No, mislim da ova odredba zakona u kojoj se dakle predviđa postojanje ozbiljnog razloga zbog kojih je mogao povjerovati u istinitost informacije da bi trebala ostati. Sjećate se dobro i stanja i pogotovo iz 90.tih i kad su brojni novinari bili progonjeni, kad su brojne presude bile zbog toga što su istraživali vrlo nezgodne priče. Mislim da sa sjećanjem na to moramo ovu odredbu ostaviti mislim da moramo u tim stvarima ponekad i puhati na hladno pogotovo što i u zadnje vrijeme imamo neke najave ponovno uvođenja i verbalnog delikta od strane čak najave najave nekih sudaca pa i od članova vodstva određenih političkih stranaka, najave mijenjanja političkih udžbenika iz povijesti. Mislim da u tom kontekstu i ovakve odredbe bi trebale ostajati. Ali još jedna samo ispravka onoga što ste rekli na početku, da se 90% zakona ovdje ne donosi konsenzusom, ispravio bi to, skoro 50% zakona se donosi konsenzusom u ovom Saboru. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Uvaženi kolega Pandek, kad sam ja rekao da nešto treba ukinut? Niste pažljivo slušali opet ili namjerno stalno slušate krivo, čujete krivo. Rekao sam da u ovom zakonu moramo razgraničiti i razumijevati iznošenje vrijednosnog suda i činjenica koje nisu iste stvari. I drugo, da se mora omogućiti davanje iskaza, izjave ili očitovanja osobe o kojoj se radi i istovremeno objaviti. Dakle dati u mogućnost da osobi o kojoj se radi ne piše demanti nakon objave, nego autor teksta i priloga i bilo čega mora to provjeriti i kod mene i dati mi šansu da o tome velim što je istina. Jer ako vjeruje i to može biti opravdajući razlog jer je nekom drugom povjerovao da je to istina, a ne mora mene pitati, ne mora mene pitati, to vam stalno hoću reći. Ne mora vas pitati, mene može za vas pitati ali vas ne. Zašto bi postojala obaveza da netko tko piše o vama, vas pita je li istina da ste ukrali 100 tisuća kuna? U čem je problem? Ja mu velim da ste ih vi ukrali, i on može objaviti jer meni vjeruje ali vas ne mora pitati. Mora vas pitati da li je to istina ili ne i vi ćete reći istinu. I on mora objaviti ono što ste vi rekli. Jer to problem? **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. U ime predlagatelja zakona poštovani ministar Orsat Miljenić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici znači kratki osvrt na nekoliko stvari koje dotaknute. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ne znam gdje je, nije moj resor, dakle mogu se raspitati pa ću vas obavijestit. Novac više nego dovoljan. Dakle mi kada gledamo relativno imate statistiku EU nije naša, pogledajte koliko u odnosu na proračun izdvajamo za sudstvo, dakle to se odnosi na Državno odvjetništvo i na sudstvo, za pravosuđe pa ćete vidjeti da smo u sredini. Dakle mi novaca izdvajamo dovoljno. Pitanje je kako se oni troše i koji su rezultati koji se s njima dobivaju. Ali danas doći i kukati da nemamo novaca kada imamo restrikcije svugdje je potpuno nedopustivo. Dakle novaca imamo koliko imamo i svi s njima moramo izvući maksimum. A ponavljam, usporedba, mi smo u sredini tablice i po plaćama ako hoćemo o plaćama, tu smo čak malo iznad sredine tablice, relativne plaće u pravosuđu, a i o novcu izdvajanje iz proračuna. dakle to nije moja statistika, to je službena. Rezultati i uopće odnos Ustava to je definirano Ustavom i bez 2010.kao što je rečeno mi smo se opredijelili, dakle ja neću reći većina i tu se neću jer je Hrvatski sabor donio promjenu Ustava kao i zakon. dakle Hrvatski sabor je odlučio da će povući još čvršću granicu između mogućnosti uplitanja izvršne i zakonodavne vlasti u bilo kakav proces koji vodi sudbena vlast. Vi imate DSV koji jedini odlučuje o odgovornosti, o tome tko će biti primljen, tko neće, tko će napredovati, tko će biti predsjednici sudova koji odlučuje jedini o tome da li suci dobro rade ili ne. U DSV-u opet po ustavu su većinom suci. Dakle mi smo dali sudbenoj vlasti da se sama kontrolira isto se odnosi i na državne odvjetnike. Da li je to bilo dobro ili ne? Ja mislim da nije. Ali je to tada zauzet stav i to je prihvaćeno. Imate puno demokratskih zemalja u Europi gdje recimo suce biraju parlamenti i imaju vjerojatno na tablicama istim ovim bolje pravosuđe nego mi. Dakle jednostavno to je tako. Ali izabrali smo jedan model i sada je on tu gdje je i kažem naše je i moramo biti svi svjesni i mi kao izvršna vlast i vi kao zakonodavna, gdje su nam granice. Granice postaju Ustav. Ali ponavljam, ja ću se s vama složiti da su na mnogim mjestima one krivo postavljene, to ću se složiti, ali dok se ne promijeni Ustav to je tako. Rezultati, o tome što smo mi postigli sa izmjenama, ja mogu u svakom trenutku vam ovdje argumentirati. Recimo mi smo 2012.imali 830 tisuća zaostalih predmeta, a sada smo na nekakvih manje od 600 tisuća, to je pomak. Brzina suđenja se ubrzala za nekakvih 15-ak posto i ide dalje, to su reorganizacije itd. Prekršajni zakon, digli smo naplativost nekoliko puta, mislim mogu vam dati točan podatak. To se jednostavno vidi. Ja u ovom resoru sa nekakvih 20-ak posto manje sredstava. Hoćemo govoriti o broju zatvorenika? Pa mi smo od 5.200 sada na 3.700 u konvencijskim okvirima, tu je i probacija i rad za opće dobro svoje dalo. To su konkretni možemo neke i brojke staviti, a možemo i ovo. Pročišćeni tekst ono što ste rekli apsolutno se slažem. Što više pročišćenih tekstova i čvrsta pravila nomotehnike je nešto što će doprinijeti pravnoj sigurnosti. I kao što znate mi smo oni koji u pravilu idemo u dva čitanja, idemo u javne rasprave, razgovaramo i to se potpuno slažem i pozdravljam. Pravosudna akademija, ponovno smo se odlučili da ona nema ništa sa izvršnom vlašću. Ona je u potpunoj ingerenciji pravosuđa. Mi smo čak to mislili promijeniti, onda smo dobili pismo iz Komisije iz delegacije ovdje da je povučeno toliko sredstava da to ne smijemo dirati jer ćemo morati vraćati sredstva. To je jednostavno tako postavljeno. Ja isto mislim da se to jedan dan treba promijeniti jer se kaska, edukacija nije dobra kako je sada postavljeno ali to je sada tako. Rad za opće dobro, ja mislim da je ono dobro postavljeno, samo je pitanje kako se primjenjuje u praksi. Nitko u Europi kolik ja znam nema ovu distinkciju koju ste vi spominjali, a vi ste i kasnije rekli i tajkuni, prvo ste rekli političari pa i tajkuni. Dakle mi ne možemo napraviti distinkciju, vi morate dati sucu da odluči koji odlučuje o visini kazne da odluči i dalje primjenjiv rad za opće dobro. A ako nije dobro kritizirajmo javno, idemo to mijenjati. Ali to se ne može zakonom, barem mi nismo našli način. Ovrha, pa znate kada se opoziv, pa to vam je najbolje sredstvo. Što ćete vi sa počiniteljem koji novac drži negdje zakopan? Pa ne možete mu blokirati račun. Dakle klasična ovrha ne pomaže, ali kažete ići ćeš u zatvor ako ne vratiš on će vratiti. Evo ima još isteklo je vrijeme pa ću onda kasnije se referirati. **Leko, Josip Imate nekoliko replika pa idemo po redu. Poštovani potpredsjednik Sabora Nenad Stazić, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete ministre da ima novca dovoljno, da smo tu negdje u sredini. Lijepo. Uskoro ga više nećete imati dovoljno. Naime, čitamo danas po novinama, predsjednika Republike je konačno iznašla način kako da izbjegne plaćanje poreza. Ona bi donirala sredstva koja su ostala iz kampanje što je pohvalno u humanitarne svrhe, ali tako da izbjegne zakonsku obavezu plaćanja poreza. To je jedinstven slučaj u svijetu da predsjednik države izbjegava platiti porez državi kojoj je predsjednik. Kada bi se tako nešto dogodilo u SAD-u Vrhovni sud američki bi reagirao Vrhovni sud američki bi reagirao momentalno pokrećući postupak … koji bi najvjerojatnije dovršio i prisilio takvog predsjednika na ostavku. Kako će to predsjednica izvesti i to smo saznali, preko organizacije koja je za to specijalizirana, kojoj je to takoreći cor biznis preko HDZ-a. Ona će uplatiti novac HDZ-u, a HDZ će onda izbjegavajući plaćanje poreza, sekundirajući u toj poreznoj prevari u toj utaji poreza on će kasnije proslijediti taj novac kome predsjednica kaže da ga treba proslijediti. Prema tome, vi sada kažete da novca imate dovoljno, nećete ga imati ukoliko svi budu slijedili svijetli primjer naše predsjednice. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Davorin Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednik Sabora je po ne znam koji puta povrijedio članak 238.našeg Poslovnika govoreći o političkoj stranci na krajnje neprimjeren i nedopustiv način u ovom Parlamentu. To što je on nezadovoljan rezultatom predsjedničkih izbora to je njegova osobna frustracija. Ali ja vas molim, nakon onog prvog nastupa gdje je komentirao na krivi način sudske odluke, sada ponovno vrijeđa

Pravosudna akademija, državna škola u sklopu nje. Nisam mislio dirati samostalnost, ali imam prilike iz izjava kandidata koji su željeli tamo ići, 2 godine je bila nekakva potpuna blokada, nikako doći, nitko ne funkcionira, prijemni, rusvaj je bio. Zato sam je spomenuo da je bilo očito nekih problema i lutanja. Detalje ne znam, ali nije funkcioniralo. Ostavljajte i samostalnost izvan izvršne vlasti. Mene samo zanima da li će funkcionirati, ništa drugo. Ali nije, bilo je problema u proteklih par godina. I na kraju, rad za opće dobro, rekli ste sljedeće. Rješenje je dobro ali ovisi kako se primjenjuje. O tome ja cijelo vrijeme govorim. Jedan je problem neujednačene sudske prakse koju ste počeli pripremati u uvoditi na višim sudovima najprije pa nadam se da će ići polako. To je prvi problem i predugo traje i previše posljedica izaziva, valjda se sa time slažete. I drugo je kada i to budemo imali kako treba. Opet će biti dio ljudi koji su i sada prepoznatljivi po lošem radu, kojima ni to neće biti dovoljno da se kvaliteta popravi. Polazim od toga da su sudovi za narod, građani, za ljude. I dok god oni imaju probleme i nisu zadovoljni s time, moja je obaveza o tome govoriti. Nisam mislio predlagati ustavne promjene da Sabor gospodarski sa trećom vlašću ali imam pravo reći ljudi nije dobro. Netko jeste kriv što nije dobro, popraviti će to. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, ja se načelno slažem. Dakle predsjednik Upravnog vijeća pravosudne …/Govornik se ne razumije./… i predsjednik Vrhovnog suda, zamjenik je glavni državni odvjetnik. Dakle imate i jednog i drugog, daju izvješća. Legitimno je pitati za ove probleme o kojima ste govorili. Ministar pravosuđa je jedan od 11 ili 13 članova jedan jedini i nitko drugi iz ministarstva nije. U programskom vijeću nije nitko. To je to. Izbor ponovno, Ustavom je određeno isto kao i ovo sankcioniranje da se zapravo provodi autonomno. Mi imamo vanjske članove u DSV-u i DOV-u ali većinu čini struka i to je definirano Ustavom. I nitko od nas ih uopće ne može ni pitati što i kako se to radi. Postoji zakon, ali znate, ja ću vam dati primjer, mi smo imali jedan slučaj gdje gdje 3, 4 sudaca je kasnilo nekoliko desetina godina u otpremi presuda, u pisanju pisanih otpravaka. Napravili smo nadzor, prijavili, dobili su opomenu. Evo, ali razumijete, ali i tu je ono što mi kao izvršni i vi kao zakonodavni putem nas, to je sve. Ne, razumijete, dakle to vam govorim, ali i sada taj sustav moramo, ali on se mora demokratski i u okviru onog što možemo popraviti. I on je bolji nego što je bio i on napreduje. To ne ide dovoljno brzo. I tu se ja prvi slažem. Pa znate da sam ja žestoki kritičar u mnogočemu. i struka se diže. Mi smo joj dali samostalnost, dali smo joj veliko povjerenje. Sada imamo pravo i imati velika očekivanja. Jer ako date nekome da sam sebi uređuje većinu stvari imate pravo i tražiti. Jer onda ne može reći ti si mi uredio, ne uredio si si sam. Izabrao si sam tko će ti biti kolega. Ako nije dobar sam si ga izabrao. Izabrao si sam tko će ti biti šef. Pazite mi smo tamo stavili da sami sebi biraju šefove. Ali to je Ustav. Dakle to kada govorite, možemo se složiti ali promjena je promjena Ustava, ništa izvan toga. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, sada se tu sve češće postavljaju pitanja a i vi ste o tome sada raspravljali, odnosno odgovarali koji su zakoni doneseni s kojom većinom, odnosno da i ima zakona za koje nisu svi glasali. Pa zapravo ima svi zakoni. Ja mislim da vrlo, pa skoro bih se usudila reći opasno da problematiziramo danas s time tko je za koji zakon glasao, tko je glasao za promjene Ustava i tako redom. Jer kada neki zakon bude izglasan u Hrvatskome saboru, to je zakon koji počinje vrijediti u Republici Hrvatskoj. Uvijek je to neka većina koja izglasa neki zakon i mislim da tu treba pojačati ta objašnjenja da se ovdje ne bi dovodili međusobno u zabludu, mislim vi ste dobro upozorili. Što se tiče izmjena Ustava Republike Hrvatske 2010. vi dobro znate Ustav se ne bi mogao promijeniti da dvije trećine, najmanje dvije trećine zastupnika, niste vi to problematizirali ali ste rekli da niste zadovoljni zapravo tom odredbom i to apsolutno poštujem i mislim da možemo mi pokrenuti i takvu raspravu ali onda bismo morali naravno mijenjati i Ustav. A zašto smo takvu odredbu unijeli o potpunoj samostalnosti Državno sudbenog vijeća gdje suci kao što ste rekli zapravo sami odlučuju gotovo o svemu? Zato što je to među ostalim bio i zahtjev iz Europske i to treba reći i mi smo taj zahtjev prihvatili kao jedan realan i kao jedan moguć i kao jedan opravdan u tim prilikama u to vrijeme. Odgovor na repliku poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Slažem se dakle upravo zato ja i govorim o Hrvatskom saboru jer je nebitno kolika je većina, bitno da je ona ustavna i da je ona dovoljna za donošenje. I mislim da uvijek trebamo izbjegavati tko je kada kako glasao, kako nije, normalno je, netko misli jedno, netko misli drugo, ali kada je nešto sukladno ustavno doneseno, to je zakon ili ustav i moramo ga kao takvog primjenjivati. Ovo je moje razmišljanje, ali mi imamo rješenje koje imamo. U vrijeme kad je o njemu raspravljano ono je sigurno izgledalo kao najbolje moguće. To što se ono možda u praksi za sada nije pokazalo, ali ja sam siguran da tu trebamo također jedan vremenski odmak gdje ćemo vidjet zapravo prave rezultate. Bilo bi opasno sada razgovarat o promjeni, to je moj stav. Treba jednostavno proći još neko vrijeme da vidimo što nam je stvarno donijelo u praksi, to i bilo koje drugo rješenje. Ali u tom trenutku ne samo da je bio zahtjev nego ono je bilo nešto što je izgledalo kao najbolje moguće rješenje. To što se u praksi možda otišlo, ali dajmo vremena, mijenjaju se ljudi. Znate ono, demokratska klima je drugačija. Jednostavno to su procesi koji su dugotrajni, koji trebaju biti evolucijski ne razumije./ … Ne, iako bismo mi svi htjeli zbog građana i zbog nas ajmo sutra promijenit, ali trebamo dati vremena recimo postojećem rješenju da se dokaže, bilo kao jako dobro, bilo kao loše, onda tek razmišljat o promjeni. Dakle to je ovo sad, ja sam samo povukao distinkciju da znamo što možemo, što ne možemo napravit i gdje zapravo smo ograničeni Ustavom, a onda ćemo s vremenom vidjet da li je to dobro ili ne. Ali ne sada, to treba proći neko vrijeme. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Idemo dalje po klubovima zastupnika. Na redu je poštovana zastupnica Jadranka Kosor u ime kluba i HGS-a. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom. Zaista se već dosta reklo. Ono što ja mogu na početku u ime kluba pohvaliti i još jedanput o tome je već bilo riječi, dobro je da su izmjene zakona u dva čitanja. Sasvim sigurno to je dobra praksa. Dobro je što ministar ni u prvom čitanju, ni u drugom čitanju, ja se bar ne sjećam, nije kritizirao odredbe zakona iz 2011. nego je izmjene ovoga zakona shvatio kao proces. Mislim da je to dobro jer Kazneni zakon koji smo donijeli 2011. bio je dobar zakon, on je mnoge stvari popravio, on se uskladio sa stvarnim životom u to vrijeme i naravno sa činjenicom da smo pregovarali za ulazak u Europsku uniju, da smo pred sobom imali teško poglavlje 23 koje je trebalo i otvoriti i zatvoriti i da je zakon korespondirao, odnosno tadašnji zakon tako donešen korespondirao sa brojnim problemima s kojima je Hrvatska u tom trenutku bila suočena. Ja također ne mislim da izmjene zakona i sad ove izmjene mogu dovesti u neku veliku nepriliku suce. Suci su za to plaćeni, moraju zakone proučavati, moraju zakone znati, moraju zakone provoditi. To je njihov posao i ne bih se opterećivala poteškoćama koje promjene baš ovoga zakona mogu proizvesti u praksi. Vjerujem da će to biti lak posao za naše suce. Ja ću ovdje izdvojiti samo nekoliko bitnih stvari koje se ovdje mijenjaju. Prije svega pozdravljamo nezastarijevanje teškoga ubojstva, ali i nezastarijevanje kako se navodi za kaznena djela i terorizma i ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom. Dakle to je upravo ono o čemu sam već govorila, usklađivanje sa izazovima vremena u kojem živimo. Nažalost, terorizam je nešto što je izazov vremena u kojem živimo i zaista treba pozdraviti ovu promjenu zakona. Dakle s novim okolnostima svijet u kojem živimo postao je globalno selo i o tome treba voditi računa i kad se mijenja Kazneni zakon. I meni je žao što smo propustili priliku da kao parlament pokažemo snagu i da nezastarijevanje teškoga ubojstva uvedemo, uvedemo tu odredbu u Ustav. Žao mi je što nismo promijenili Ustav jer kao što ste ministre i rekli, uvođenje nezastarijevanja teškoga ubojstva u Kazneni zakon neće vrijediti kako neki misle pogrešno i za sva teška ubojstva koja su se dogodila u prošlosti nego će to vrijediti od trenutka kad zakon stupi na snagu odnosno kad izmjene zakona stupe na snagu. Propustili smo jednu dobru i važnu priliku, izmjenama Ustava odgovoriti na sve ono što još uvijek nosimo kao država, kao teret prošlosti i prepustiti prepustiti tu procjenu pravosuđu i taj dio prošlosti koji je težak skinuti sa leđa politike, dakle preseliti iz sfere politike, politiziranja u sferu pravosuđa i sudova. Smatram da je dobra i odredba proširena oduzimanje imovinske koristi, dakle ne samo za ona djela koja su u ovlasti USKOK-a nego i za druga, neću ih sada nabrajati. To je dobro rješenje i to je također nešto što bi se moglo razumjeti i tumačiti kao usklađivanje sa stvarnim životom. Evo i u ovoj raspravi ću se dotaknuti sramoćenja. To mi se čini i dalje gospodine ministre kao dio izmjena koji je možda najslabije reguliran uz naravno pohvalu svih dobrih želja, ali najslabije je reguliran. Tako da omogućimo prije svega medijima, novinarima da pišu u interesu javnosti i da omogućimo stvarnu, praktičnu i brzu zaštitu svih onih protiv kojih se iznose neistine. Naime, evo ova nova dopuna koja kaže da nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost. Dakle koji bi to bio ozbiljan razlog da netko povjeruje u istinitost laži? To je isto jedna jako široko pozicionirana norma koja može omogućiti naravno, koja ostavlja sudu i sucima da odlučuju, ali koja može omogućiti različitu uporabu, a usudim se reći katkada i zlo uporabu. I ono o čemu sam već govorila, a to je uvođenje novoga članka koji kaže da nema kaznenog djela ako je počinitelj njihova obilježja ostvario. Dakle, obilježja kaznenoga djela. Dakle, nema kaznenog djela, a ako je počinitelj ostvario obilježje kaznenog djela stručnom, književnom, znanstvenom, umjetničkom djelu itd. i ako je to učinio u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga. Meni se i dalje čini uz sve argumente koje je iznio i ministar da ti i drugi javni interes je jasan, ali i ti drugi opravdani razlozi zaista otvaraju jedan široki prostor. Ta kaučuk odredba omogućuje da se odlučuje i ovako i onako. mislim da kod ovako osjetljivih stvari, kod ovako osjetljivih iz različitih razloga kaznenih djela bi zakonodavac morao jako precizirati i dobro izbrusiti odredbu koja ne bi bila podložna velikim tumačenjima. Dakle, velikim i potpuno različitim i dijametralno suprotnim tumačenjima, a to naravno govorim iz iskustva jer mi smo puno puta ovdje se jako svi mnogo složili oko neujednačenosti sudske prakse. Dakle, potpune neujednačenosti posebno u teškim predmetima koji su katkada meni osobno bili potpuno jasni, jer je neki zakon na primjer govorio o zastari kao zapreci za neke postupke itd. Ali vidjeli smo od dva suda su odlučila potpuno različito, a kamoli u ovim slučajevima. A ponavljam, iznošenje laži samo u svrhu sramoćenja neke osobe ili njegove ili njezine obitelji može trajno urušiti i zdravlje i život, dostojanstvo jer smo različito građeni. Za nekoga napisana ili izgovorena laž ne znači ništa, u stanju je odmahnuti rukom. Tako smo građeni, a nekoga to može uništiti zaista za cijeli život, da se više ne može pomaknuti. Tu ne mislim samo naravno na političare i nikako samo na političare. Mislim na sve ljude koji su na bilo koji način izloženi javnosti i koji mogu doći pod udar onih koji nešto rade samo da bi drugoga osramotili i trajno ga ponizili i trajno mu oduzeli bilo kakav zamah u njegovom radu. Eto, dakle pokušat ću možda formulirati i neki amandman u tom smislu pa ćemo vidjeti je li to moguće prihvatiti. Što se tiče prijetnje ili prisile u određenim profesijama to puna potpora. Dakle, država mora po službenoj dužnosti zaista zaštititi one koji su izloženi i koji su posebno izloženi u svome radu. Sjetimo se evo nedavno i ubojstva odvjetnika, ali i mnogih drugih slučajeva koji zaista nalažu da država po službenoj dužnosti reagira i unaprijed pošalje poruku. I oko dorade odredaba o radu za opće dobro. Dakle, brisano je da se mora voditi računa o stručnosti osuđenika kad se odlučuje o radu za opće dobro. To mi se čini sasvim razumljivim. Kakve veze bi imala stručnost osuđenika i prilagođavanje radu za opće dobro tome što je netko po obrazovanju ili koje je struke. Rad za opće dobro je također kazna. Dakle, to nemojmo izgubiti iz vida. Dakle, to je također kazna. Ona je naravno iznimno blaga, ali stručnost osuđenika nema apsolutno nikakve veze i mislim da je to dobro. I dobro je opozvati im, zapravo ugraditi mogućnost opoziva rada za opće dobro ako osuđenik, odnosno osoba o kojoj se radi ne ispunjava uvjete, odnosno ako krši odredbe rada za opće dobro. I evo, ako ne vrati imovinsku korist. Dakle, to mi se čini osobito važno. Ako ne vrati imovinsku korist nemamo više što za razgovarati. Nema rada za opće dobro i to je samo po sebi razumljivo i to je dobro. Na kraju nasilje u obitelji. Ima ga, moje je mišljenje da ga ima sve više. Što je kriza dublja i što ljudi teže žive nasilje u obitelji i to su pokazala mnoga istraživanja raste. Na žalost, ostaje vrlo često nevidljivo javnosti jer mnogi i dalje reagiraju po onoj to je vaša privatna stvar, vi ćete se i tako poslije pomiriti i tu nemamo što komentirati. Dakle, nasilje treba kažnjavati, treba ga kažnjavati najoštrije i najstrože. I dobro je što se u ovim odredbama u ovako riješenom rekla bih vraćanju toga kaznenog djela zapravo zakon poziva na Zakon o nasilju u obitelji. Tamo je to manje-više sve i dobro riješeno. Taj zakon smo, evo kad se govori o većini, taj zakon smo zaista donosili sa ogromnom većinom, tako da mislim da, ali samo ovo pozivanje na postojeći Zakon o nasilju u obitelji neće opet prouzročiti neke probleme u procjeni suda i sudova. Ali to ćemo vidjeti u praksi pa to možemo također promijeniti. I samo evo jedna mala pomoć ministre. Vi ste rekli da ne znate gdje je prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To je mislim pitao kolega Lesar. Evo ja znam, tu je na dnevnom redu Hrvatskoga sabora sedamdeset i peta točka. To je zakonski prijedlog 172. bod brojem 172. Tu je, tavori na kraju dnevnoga reda već godinama. I zato predlažem gospodine ministre vama kao članu Vlade da upoznate svoje kolege i da ga Vlada povuče, jer očito do kraja mandata i neće biti raspravljen. Čuli smo neke razloge, ali nije dobro da stoji u dnevnom redu i da nema nikakvih naznaka što će s tim izmjenama i dopunama zakona biti. Hvala lijepa. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. S jednom napomenom, da načelno rad za opće dobro nije kazna, samo je kazna izvršavanje kazne na način izvršenja. To je velika razlika. Rad za opće dobro nije kazna, rad za opće dobro je rad za opće dobro. Sad idemo na replike. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Ali uz ovu malu napomenu predsjednika dobro ste primijetili da će u sudskoj praksi zaista izazvati, može izazvati različita tumačenja osnov isključenja protupravnosti ako je počinitelj imao opravdanog razloga ne vjerovati. Ali zakonodavac ne može, to su vrijednosne ocjene. Mi imamo kazneno djelo uvrede. Tko drugog uvrijedi, i ništa drugo zakon ne kaže što je uvreda. Ali bogata sudska praksa, ja se sjećam kad sam ja bila vježbenica ondašnja pripravnica Županijski sud je na 10 gusto pisanih onda stranica pisao potvrđujuću odluku o jednoj uvredi jer se nije bavio drugom vrstom kriminaliteta. Ali, sudska praksa dakle mora poći od toga, a to zakon i govori o tome, dakle ne zato što je on povjerovao, zato što je vjerovao, na bazi činjenica koje su utvrđene ali to zaista treba prepustiti sudu. I ja se slažem da ima tu velikih i da je bilo dosada problema, ali u zaštiti istine što govorite. I nije istina da svakog, svakog istinoljubivog čovjeka i onaj tko govori istinu bez obzira kako to javno manifestirao boli ga laž. A mi moramo učiniti sve da razlikujemo istinu od laži. Jer relativizacija istine je vrlo opasna stvar. Vi ste podsjetili na procese u pristupanju Hrvatske EU i kakve pritiske smo mi imali u Hrvatskoj da smo mi nakon komunističkog režima kako su rekli dužni dekriminalizirati klevetu. Koliko otpora je bilo da mi se založimo za dostojanstvo čovjeka, jer možete mu uzeti sve ali ako ste ga, možete mu uzeti imovinu, sve ali ako ste poštenog čovjeka, pravednog čovjeka oklevetali, a to čine najčešće oni koji i sami lažu i slično se ponašaju, što onda ostaje od društva? Društvo koje se odreklo istine, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče. Ma mi se zapravo slažemo. Mi pokušavamo, i ja mislim da je ovo jako dobra rasprava, mi zajedno pokušavamo napraviti dobar balans dobar balans zaštite sviju. Znači i onih koji žele iznijeti i važnu istinu u javnosti i onih koji se žele obraniti od laži. I to je zato takva rasprava koja vjerujem da zapravo neće donošenjem ovoga zakona neće prestati jer ćemo ponovno imati činjenicu da ćemo procjenjivati što sudovi i kako sudska praksa tumači ove odredbe zakona. Zato ja mislim da ako ostavljamo to kazneno djelo sramoćenja, ako ga ostavljamo u Kaznenom zakonu, onda bismo ga jasno morali izbrusiti i znati odgovoriti zašto ga uopće imamo ili bismo ga mogli izbaciti pa ostaviti samo klevetu ili još čitav niz drugih kaznenih djela. Ako to djelo sramoćenja jest onda moramo znati u koju svrhu i zaista je li to moguće onda precizno odijeliti i je li moguće precizno odrediti što su ovi drugi razlozi ili druge okolnosti. To je za mene i dalje jedan veliki bazen u kojem se svašta može uloviti. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegice slažem se s vama kada ste rekli da određene profesije dobivaju zaštitu, dakle sada i po službenoj dužnosti, dakle profesori, prije svega zdravstveni liječnici, možda i odvjetnici. To je nešto što sam pozdravio i u prošloj raspravi. Međutim, imam jednu dvojbu koju bi možda i ministar mogao pojasniti. Naime, postoji još jedna profesija koja radi vrlo osjetljiv posao, a to su socijalni radnici. Dakle, to nisu profesori, nisu zdravstveni radnici kojima prijete ljuti roditelji, rodbina, rođaci nego službenici koji rade sa jednim vrlo širokim spektrom ljudi i koji rade različite poslove dakle, od mjera obiteljske pravne zaštite pa nadalje i u kojima često postoji, dakle gotovo uvijek, nezadovoljna strana. A ta nezadovoljna strana je spremna obračunati se sa socijalnim radnikom pa čak često i fizički jer ga smatra glavnim krivcem neostvarenja ili uskrate određenog prava. E sada, u članku 315. zakona, stavku 2. kaže: "Kazna iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko silom ili prijetnjom uporabe sile pruža otpor službenoj osobi u obavljanju njezine službene radnje ili u provođenju zakonite odluke ili mjere državnog tijela." Ono što je meni sad tu dvojbeno, možda što bi mogli pojasniti u raspravi da li tu spadaju i i socijalni radnici koji često postupaju po mjerama odnosno odlukama bilo centra za socijalnu skrb ili neke druge institucije. Hvala.

svi koji su izloženi radu kako se to uobičajeno kaže sa strankama, dakle koji rješavaju teške probleme, a sigurno da socijalni radnici svakodnevno rješavaju teške svakodnevne probleme ljudi koji im dolaze. Slažem se, ali mislim da je čak ministar o tome i govorio u uvodnom slovu i da je čak upravo i socijalne radnike spomenuo kao one koje mora apsolutno štititi država, koje mora štititi zakon. Ali sjetite se, bilo je u prošlosti ne tako davnoj zaista nekih incidenata i vrlo teških napada upravo u centrima za socijalni rad. To su ljudi, evo ovo je prilika da im iskažemo i poštovanje, zaista rade vrlo često za relativno male plaće veliki posao. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Ada Damjanac, replika. vezano za rad za opće dobro, a to je ukidanje stručnosti. Mislim da je to jedna jako dobra stvar. A već kad ste spomenuli rad za opće dobro dobro je da sudovi sve više primjenjuju zamjenu kazne, zatvorske kazne radom za opće dobro jer na taj način se i smanjuje gužva koja je sada u zatvorima i samim tim i troškovi na koncu konca za samu državu. Dosada iz prakse je bilo malo slučajeva zamjene kazne za rad za opće dobro ali je bio još jedan drugi problem, a to je da sudovi nisu kontrolirali baš u potpunosti da li se izvršava taj rad za opće dobro. Pa bi trebalo dobro uvesti sada i kontrolu, dakle vidjeti da li se ona zaista primjenjuje i pitanje je tko će je kontrolirati, kada i kako i na koji način da se zaista onda rad za opće dobro i provodi ali ne da to samo bude forme radi. Jer bilo je nekih slučajeva, samo se ti javi za rad za opće dobro pa ići ćeš jedanput a onda poslije toga ne moraš ić i time si riješio svoju kaznu. Tako da mislim da treba tu dobro uvesti pitanje nadzora i kontrole izvršavanja zamjenske kazne. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Jadranka Kosor. potpuno izostavimo jer za rad u kuhinji, za pranje posuđa, za guljenje krumpira, čišćenje mrkve zaista ne treba stručnost, jer po toj logici bi rad za opće dobro u kuhinjama mogli dobiti samo profesionalni kuhari i tako redom dakle sigurno. A što se tiče kontrole apsolutno, međutim mi smo strašno dovitljiv narod. Mi se uvijek nekako snađemo kako bismo izbjegli, odnosno krenuli nekim zaobilaznim putem ali u ovom slučaju mislim da je kontrola jednostavna, laka i da može biti vrlo učinkovita. Dakle to je isto Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub Novi val DC i Reformisti poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt.

Međutim, svaka izmjena koju smo napravili u kaznenom zakonodavstvu uglavnom je donijela pozitivne pomake pa će vjerojatno i ova izmjena 11 ili 12 po redu isto tako doprinijeti kvaliteti našeg kazneno-pravnog sustava. Međutim, ima ovdje još uvijek dilema. Nakon što smo dobro izgnječili ova kaznena djelala protiv časti i ugleda nekolik puta od 97. godine do danas još uvijek nismo zadovoljni sa predloženim rješenjima i evo sada se predlaže da se kazneno djelo sramoćenja suzi na kategoriju teškog sramoćenja. Na neki način to je dobro jer pojednostavljuje stvari i praktički uvodi jednu vrstu kvalitetnog razgraničenja i ograničenja, međutim postavlja se pitanje možda i samog ukidanja ovog kaznenog djela. Po meni previše kompliciranog, previše se od strane sudova vrlo dvojbeno tumači, već je negdje oko 130 postupaka na sudovima. Odluke sudova izazvale su velike kritike javnosti. Ono na čemu se spotiču svi to je upravo ono razgraničenje činjenica i vrijednosnih sudova koje uopće nije jednostavno, teško i javnost razlikuje a sudovi isto tako se nerijetko spotiču, a to ustvari razgraničenje predstavlja temeljni problem za upravo ta kaznena djela protiv časti i ugleda. Dakle, ono što bi trebala biti činjenična tvrdnja, to je ona tvrdnja koja sadrži određeni događaj a čija se istinitost odnosno neistinitost može utvrđivati uglavnom za sve ljude suglasno. Za razliku od toga vrijednosni sud nije podoban za objektivno utvrđivanje jer naime ako za nekog kažemo da je dobar, loš, glup ili slično, za njega iznosimo naravno svoj subjektivan stav o njegovom svojstvu. Ipak iskazi o činjenicama i vrijednosni sudovi se nikad, gotovo nikad ne mogu potpuno odvojiti i svaka činjenica i činjenična tvrdnja implicira u sebi i vrijednosni sud, a opet svaki vrijednosni sud sadrži u sebi i neizrečenu tvrdnju o činjenica. I to razlikovanje je osobito teško kada čitate novine jer u novinama se obično daje ocjena nečije npr. javne djelatnosti pa se onda izmiješaju i činjenice i vrijednosni sudovi. što uzeti kao smjernicu za rješavanje problema? Uvijek treba uzeti barem tako kaže struka onaj elemenat koji je za prosječnog promatrača dominantan. Ako su činjenične tvrdnje i vrijednosni sudovi tako povezani da se vrijednosni sud pojavljuje kao jedan logičan zaključak iza određenih činjenica onda treba također ispitati koji element prevladava. I u slučaju da između vrijednosnog suda i činjenične tvrdnje ne postoji povezanost nego oni praktički stoje jedno pored drugog potpuno odvojeno e onda je moguć i prividni stjecaj i uvrede, i klevete, i sramoćenja i onda smo u ozbiljnom problemu. Praksa Međunarodnog suda za ljudska prava dopušta mogućnost ograničavanja slobode izražavanja informiranja kad je to nužno da bi se zaštitili ugled i i druga prava pojedinaca, međutim iz definirali su određene standarde. Jedan od standarda je izražavanje ideja i informacija o političkim i drugim pitanjima od javnog interesa i Međunarodni I mediji su stvaratelji javnog mijenja, kontrolori vlasti, ugroziti tu zadaću medija,kaže Europski sud za ljudska prava ne znači samo ugroziti osobno pravo novinara i medija već ugroziti sam temelj na kojima počiva moderna demokracija. Drugi standard je da granice dopuštene kritike znatno su šire u odnosu na političare i javne osobe nego za privatne osobe i objavljivanje političkih i javnih dužnosti odnosno donosi posebna prava ali i posebne odgovornosti. I svatko tko pristaje obavljati tu dužnost, a čini to svjesno i dragovoljno unaprijed pristaje da svaka njegova riječ, svaki pokret, svaki postupak bude izložen kritičnom sudu javnosti. To su standardi. Pravo na zaštitu privatnosti javnih osoba, uže je od istog prava privatnih osoba i javne osobe nemaju pravo na zaštitu privatnosti u slučajevima koja su u svezi s njihovim javnim životom. Dakle, vrijednosni sudovi kako to smatra Međunarodni sud za ljudska prava ne podliježu dokazu istinitosti i zahtjev da se dokaže istinitost mišljenja kojim se potvrđuje nečiji ugled i čast suprotan je slobodi izražavanja mišljenja kao i prava javnosti da primi ideje. Mi smo malo kada smo donosili ovo kazneno djelo sramoćenja malo smo posegnuli za praksom koja baš se do kraja ne može primijeniti u Hrvatskoj, uzeli uzeli smo malo očito iz engleske pravne prakse, iz austrijske, iz neke druge, a nismo u dovoljnoj mjeri pogledali naš temperament, naš način razmišljanja. A ono što je najvažnije najmanje smo tu izeducirali suce koji bi trebali primjenjivati nove odredbe koje smo mi ovdje donijeli. I kao što sada vidimo nakon koliko, ni dvije godine idemo sada to kazneno djelo sramoćenja sužavati jer smo vidjeli da postoje problemi i oni jesu objektivni i ovaj prijedlog razuman i logičan, ali se postavlja pitanje možda pojednostaviti stvari i vratiti sve na onaj prijedlog iz '97.godine i imati samo kazneno djelo klevete u kojem bi bilo ukomponirano ovo djelo sramoćenja. Dakle to je nešto što i nakon ove rasprave ostavlja meni osobno kao dilemu. Pozdravljam sve ove izmjene i prijedloge koji su predloženi u ovom drugom čitanju kao dobra rješenja. Jedino je ostalo iz prvog čitanja, a to se sjećam mislim da je kolega Vukšić jako se ljutio na kazneno djelo podmićivanje zastupnika. Mislim da to kazneno djelo samo samo na neki način potenciranje zastupnika djeluje malo čudno. Najmanje je zastupnika u odnosu na druge državne dužnosnike ili lokalne dužnosnike, najmanje je njih procesuirano. Ima ih, ali u odnosu na broj onih koji su procesuirani, a nisu posebno apostrofirani u Kaznenom zakonu mislim da je taj broj daleko veći. I mislim da bi tu trebalo možda promijeniti naziv, podmićivanje zastupnika u podmićivanje državnog ili lokalnog dužnosnika, mislim da bi to bilo puno bolje i onda izdefinirati cijelo to kazneno djelo. I ono što sam posebno, a mislim da ćemo to kao klub iznijeti u obliku amandmana ovo što je Vlada svojim amandmanom dala mogućnosti i zaštitila određene profesije poput liječnika, profesora pa pa evo i socijalnog radnika, odvjetnika i nekih drugih koji se nisu praktički posebno našli u Kaznenom zakonu posebno zaštićeni. Mislim da bi trebalo u onim definicijama izdefinirati da se poslom od javnog značaja ili interesa smatra obavljanje profesionalne dužnosti koja ima povećani rizik za sigurnost osobe koja je obavlja i odnosi se na zanimanja koja su od značaj za zdravlje ljudi, obrazovanje, pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim tijelima za informiranje ne znam za transport, prijevoz, dakle to su otprilike kategorije koje bi koje bi trebale štititi, a koje nažalost sada zakon posebno ne štiti. Dobro je ovo što je od strane ministarstva predloženo, ali mislim da to treba proširiti i na kaznena djela teškog teškog ubojstva i na druga djela od koja ljudi koji obavljaju poslove od posebnog interesa, od javnog interesa više izložena nego možda od prijetnji. Prijetnja je po mom mišljenju tamna brojka. Kada vi pogledate određenu struku profesora ili ne znam odvjetnika ili liječnika ili socijalnih radnika, to je tamna brojka. Uopće ne znamo koliko ima prijetnji, koliko ima u Hrvatskoj danas. Ali ubojstvo jako je vidljivo, teška tjelesna povreda jako je vidljiva i mislim da njih treba isto tako ugraditi u Kazneni zakon. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović prva. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja znam kolegice zbog čega vi spominjete, zbog čega je posebno kazneno djelo podmićivanje zastupnika, međutim mi smo morali ići za ubuduće primjenjujući i prvu Europsku konvenciju o sprečavanju korupcije. Naime, i prvo GRECO-ovo izvješće govori kako mnoge europske zemlje tada nisu imale ovo kazneno djelo. Dakle, mi imamo i posebno kazneno djelo podmićivanja stranih dužnosnika, posebno dužnosnike u izvršnoj vlasti. ali ono što nemamo i ja mislim da ćete se vi složiti i što nekoliko puta govorim i zna ministar što je nama potrebno ne protiv sudaca, za suce jer vi vidite da kriminalac napada suca i državnog odvjetnika. A u kojoj to zemlji ima? I mi bi na ovakav način razlučili šikanozno postupanje prema sucima, ali jednako tako omogućili da se kažnjavaju oni suci koji blate pravosuđe, o kojima su mnoge kolege govorile, gdje presuđuju, koji nemaju uporišta u zakonskim odredbama nego oni sami po svom nahođenju. Dakle iako neka određena interpretacija ne zahtjeva takvo Dakle nama je potrebno kazneno djelo kršenja zakona od strane suca i to su specifična kaznena djela koja se ne mogu podvesti pod ono opće kazneno djelo zlouporabe dužnosti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. poštovana kolegice. Sada ste tu puno tema otvorili, ja sam govorila o proširivanju ovog kaznenog djela podmićivanje zastupnika. Mislim da ne mogu to biti samo zastupnici, to su zastupnici i svi državni dužnosnici. Kada malo bolje pogledamo Zakon o državnim dužnosnicima jako su lijepo tamo pobrojani svi državni dužnosnici koji mogu biti predmet podmićivanja bez ikakvog problema. Prema tome mislim da bi bilo bolje apostrofirati državne dužnosnike i naravno i lokalne dužnosnike a ne samo zastupnike. A ovo što se tiče počinjenja kaznenog djela od strane suca slažem se s vama. Ima onih koji apsolutno čine takva kaznena djela. Međutim ono što sam htjela apostrofirati je upravo ove profesije koje nažalost nemaju kazneno pravnu zaštitu a imaju, obavljaju posao od posebnog značaja, od javnog značaja, važni su za društvo. za društvo. I mislim da njih treba ovim kaznenim zakonom još malo bolje zaštiti nego što je to prijedlog o kome raspravljamo. poštovani zastupnik Jakša Baloević. **Baloević, Jakša (Novi val)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Uvažena kolegice Škare-Ožbolt vi ste krasno to prezentirali u ime kluba, vaše izlaganje, ali prije možda otprilike sat vremena su me zvali iz komunalnog poduzeća iz Splita koji se zove Promet a bavi se prometom putnika ukazali su na neke stvari. A pošto nije bilo spominjano danas ovdje koliko ti šoferi recimo autobusa doživljavaju dnevno torture od pojedinih ljudi. I zaista evo ja bih apelirao na ministre, na vas, mi ćemo i uputiti i amandman u tom smislu da se ti ljudi zaštite. Osobno sam imao prilike u dva navrata vidjeti kako se ti mladi ljudi ponašaju sa tim šoferima ne vodeći računa da ulaze ipak u autobus i da moraju platiti kartu, oni se ponašaju kao da ulaze u birtiju najlošijeg karaktera. Tako, evo ako je moguće, u tom smislu da se i te ljude zaštiti da li u nekom općem napisu ili da ih se zaista i definira kao takve, mi ćemo u ime kluba uložiti Hvala lijepa. Odgovor, nema. Idemo dalje u raspravu. A pardon, u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. dvije teme, podmićivanje zastupnika, idemo od kraja. Dakle vi u Kaznenom zakonu imate definiranu službenu osobu i tu su nabrojani svi dužnosnici i državni i lokalni i službenici, nema zastupnika. I to je bio razlog, ja pretpostavljam zašto je 2011. uvedeno posebno kazneno djelo uz izvješća GRECO-a itd.. Mi ovdje samo izjednačujemo sankciju. Dakle ovo nije kazneno djelo koje se uvodi. Vi znate da je ono u zakonu već 4, 5 godina kako postojeći, znači mi sankciju izjednačavamo. Jer je ona do sada bila blaža nego što je bila za službenu osobu. Evo to je razlika. Da li treba raditi distinkciju, ali onda treba razmisliti da se onda zastupnici uvrste u pojam službene osobe. To je možda jedno od rješenja ali to onda nosi neke druge implikacije kod počinjenja kaznenog djela itd., ne samo kod. Razumijete, tako da, ovo je jedno rješenje koje omogućava da se obuhvati cijeli sustav. Jer kažem sve ove kategorije koje ste ovdje nabrojali su ovdje u službenoj osobi. Dakle one postoje i postoji kazneno djelo. Samo se podrazumijeva kao službena osoba. Pa evo imate članak 87. znači stavak 3. je definicija što je to službena osoba. vi što je sada bilo rečeno širenju kruga osoba kojima se daje posebna zaštita. Dakle mi jesmo je proširili prvenstveno u odnosu na prijetnju i prisilu. I intencija je da su to sve one osobe kojima povjerimo obavljanje neke javne funkcije pa bi se onda odnosilo i na ovaj slučaj. Ali molim lijepo, svaki amandman je dobro došao, razmotriti ćemo ga i vidjeti ako treba nešto precizirati. Ali sigurno je da mi svakog ovog koga na neki način mi izložimo koji je u javnom obavljanju i nekakve javne, korisne funkcije izložen da mu treba dati zaštitu. Znači da ga država treba i zaštiti postupajući po službenoj dužnosti. To je ono što je bitno kod prijetnje i kod prisile. I to je ona preventivno djelovanje gdje takva osoba ima pravo očekivati od države zaštitu i intervenciju. Kaznena djela znači protiv časti i ugleda, o njima se dosta govorilo, znači to nam je jedna od tema naravno. Dakle idemo ovako, kleveta je namjerno iznošenje neistine. Dakle to možemo odmah maknuti sa strane i za nju nema isključenja protupravnosti. Dakle svatko tko svjesno iznosi laž o drugome nema isključenja protupravnosti. I to je bitno. I tu smo napravili distinkciju. Dakle gdje ono postoji? Postoji kod uvrede, postoji kod sramoćenja. Ovdje se recimo postavilo pitanje opravdanog interesa, odnosno kada je imao opravdani razlog povreda je nešto istina. Dakle ali moramo gledati to u cjelini. Dakle ovo je samo kaznena odgovornost, pored ovog mi imamo građansku odgovornost. Dakle građanska odgovornost je nekada i teža nego kaznena. I ona ima svoja pravila. Dakle mi ovim ne rješavamo ukupni problem. Ovo je samo jedan mali segment. Dakle netko tko možda neće kazneno biti odgovoran, da zato što je recimo prenio citat o meni iz neke publikacije koji je neistinit i naravno da je ta osoba imala opravdani razlog povjerovat da je to istina jer je citirala nekakvu publikaciju. I ne mislim da mi treba dati mogućnost, treba objavit nekakav ispravak, ali ako ja imam s tim problem ja ću ići možda u građansku parnicu, dobit ću naknadu štete, ali mi ovdje govorimo znači o kaznenoj odgovornosti, o krivnji, o namjeri. Ali netko tko je to prenio na taj način pa nije imao namjeru mene sramotiti. Normalno da mu moramo dati isključenje odnosno da ga se ne kažnjava. Ovo je dosta na tragu ovo što ste vi rekli rješenjima koja su postojala i prije, imali smo članak 203., mislimo mislimo da je s ovim isprecizirano i ono je stavljeno u ovaj novi kontekst. Ja kad sam razgovarao i sa ljudima koji su to radili oni imaju vrlo jednu čvrstu poziciju da je zapravo sramoćenje postojalo i do sada, samo se ono obuhvaćalo u klevetu koja je do sada bila jer je ona bila i svjesna, dakle i namjerna i nenamjerna i ovdje je to zapravo napravljeno kao distinkcija. Tamo je namjerna, nema isključenja protupravnosti i utoliko je rješenje bolje jer prije smo ga mi zapravo mogli isključiti za namjeru, sad ga ne možemo isključiti i ona je sad razdvojena zapravo u posebno kazneno djelo. Takav je stav zauzet, mislim da je u tome u paketu rješenje dobro. Da li o njemu treba generalno razmišljat, ali tu onda treba gledat i Zakon o medijima i Zakon o obveznim odnosima i ovo je samo jedan segment da bi se ako govorimo o medijima i uređenju zaštite prava da bi se stvar riješila. Tako da kažem u ovom paketu smo išli upravo sa ovakvim rješenjem. Hvala. Na vaše izlaganje imamo replike. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Samo bih htjela malo pojasniti ovu odredbu koju ste spominjali članka 87., tko je službena osoba. Službena osoba je državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac, porotnik, član Državnog sudbenog vijeća i javni bilježnik. Dakle državni dužnosnik je i saborski zastupnik. Ne znam zašto ga je trebalo posebno apostrofirati. Zakon o državnim dužnosnicima jasno nabraja tko su sve državni dužnosnici. Između njih su i saborski zastupnici. Mislim da ih nije trebalo posebno apostrofirati, jednostavno trebalo je navesti podmićivanje državnog dužnosnika ili podmićivanje službene osobe, zašto ne. Ali ovo djeluje malo,

Hvala lijepo. Pa ja bih zapravo se zadržao na posebnim mjerama zaštite, odnosno tko je onaj koji zahtijeva i kome treba posebna zaštita. Plašim se da bi mogli ovdje jako proširiti krug osoba, zanimanja kojima bi trebali posebne …. Možda bi trebalo razmišljat o uvođenju ili propisivanju određenih kriterija. Ali moja namjera je zašto sam se javio zapravo jednostavna, mislim da posebna zaštita uopće ne bi bila potrebna da su nam organi gonjenja i pravosuđa efikasna i to je po meni osnovni problem. Jer vidite, kolega je spomenuo vozače autobusa, ja bih sad mogao spominjati taksiste, poštare, mogli bi zapravo provući sve ono što radi na javnoj sceni. Zato mislim da bi tu trebali imati malo izbalansiraniji odnos. Odgovor na repliku, poštovani ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. I upravo to je jedna stvar što uvijek moramo napravit balans jer ako previše proširimo nećemo štitit nikog. nikog. Ali znate gdje je mi zapravo širimo, mi je širimo u postupanju i tako je ja vidim i da je osnovna intencija ne ove kvalifikatorne oblike, oni dolaze tek naknadno, nego u reakciji države da li se ide po službenoj dužnosti ili po privatnoj tužbi i to mislim da je bitno. Jer kad imamo … kako je sada uređen, mora se reagirat po privatnoj tužbi i to je problem. Prisila u privatnoj tužbi. I mi zbilja onda te ljude koji obavljaju nekakvu društveno-korisnu funkciju smo zapravo na neki način izložili, a nismo im dali zaštitu. Tu sam mislio, znači mislim da tu mi moramo osigurat i to se slažem, to je upravo onda reakcija prvo policije, drugo državnog odvjetništva, suda, da ona bude ali da ide po službenoj dužnosti. Jer ako mi kažemo nekom učitelju, socijalnom radniku ajd sad ti lijepo to digni pa tuži, pa dokazuj tko ti je prijetio, prisiljavao itd., mi smo ga zapravo u situaciju stavili da on mora sam sebe štitit, ona, i da zapravo nema onu jednu poruku da sustav, da društvo stoji iza njega jer obavlja takvu jednu funkciju. I slažem se ponovo da uvijek postoji opasnost od preširokog, koliko ćemo moći intervenirat, ali ovako kako je sada oni zapravo nemaju tu zaštitu baš kod ovog preventivnog djelovanja, to je ono prvenstveno prijetnje i prisile, znači gdje vas netko dođe u školu, roditelj i kaže daj mi sinu peticu ili ću ti ne znam ni ja šta napravit. I sad što, morate ići privatno angažirat odvjetnika, gonit, dokazivat itd. Mi mislimo da tu treba biti moguće da se pozove policija i da Državno odvjetništvo to goni. Mislim to je ta distinkcija, tu je prvenstveno, a dalje ova nadogradnja su kvalifikatorni oblici kazna koja će biti izrečena itd. Hvala lijepa i vama ministre. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Čuli smo već sad i u obrazloženjima nekih od ovih normi, čini mi se to nesuglasje teoretskog pristupa i stvarne prakse u primjeni pa i ovog zakona. Ja ću pokušati o tom zakonu govoriti od bitnijeg prema da tako kažem manje važnom, iako mi se čini da mnoge od tih normi treba posebno proučiti. Svaka u određenom trenutku ima posebni značaj. Ali ipak bih rekao da nakon onog propalog pokušaja promjena Ustava da je najznačajnija norma u ovom zakonu nezastarijevanje teških ubojstava bez obzira što se ono neće odnositi na djela iz prošlosti. Ali barem u budućnosti da imamo neku sigurnost kako će se postupati prema tim djelima, prema počiniteljima, cijelom procesu, procesu, postupku kaznenog progona i onda samog sudovanja. I mislim da je to sa stajališta i pravne sigurnosti i nekog dosega prava najznačajnija i najvrednija novina Ona naravno danas za razliku kažem od donošenja Ustava više nije nikome toliko bitna, pa je u javnosti ostala najznačajnija norma koja govori o teškom teškom sramoćenju ili sramoćenju kao jednom od obliku kaznenih djela protiv privatnosti koje se, odnosno protiv časti i ugleda koje se nastavlja na uvredu i klevetu kao već dosta dugo kaznena djela u našem kaznenom zakonodavstvu. Ja bih ovdje ipak govorio o tome malo šire i želio bih da se ne razumije da mi ovdje govorimo o novinarima i o novinarskoj profesiji, nego o svemu onom što je pozadina za moguće počinjenje takvih djela. Zbog toga bih prvo citirao članak 35. Ustava koji kaže da se svakom jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. I nastavno na taj članak 35. Ustava u članku 38. jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli, a sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. To su rekao bih ujedno i ograničenja koja vrijede u razmišljanju o ovom zakonu i o razmišljanju o normama koje trebaju regulirati određeno postupanje. Dakle, dvije garancije ili jamčenja sloboda koje znamo svi iz općih načela da je sloboda pojedinca ograničena samo slobodom onoga drugoga. Trebalo bi imati u vidu i kada govorimo o odredbama ovog izmijenjenog zakona. Stoga bez obzira što su kažem neka djela čini mi se sa stajališta prava i pravne sigurnosti značajnija većina nas će se u ovom i u ovom mojem izlaganju ja ću se uglavnom baviti sramoćenjem kao posebnim kaznenim djelom koje se predlaže ovim izmjenama. Međutim, ono što mi se čini osobito važnim po prijedlogu izmjena zakona sramoćenje sada postaje kazneno djelo teškog sramoćenja i unose se dva nova stavka u zakon koji u stvari dovode do ublažavanja onoga što bismo mi željeli imati kao kazneno djelo o kojem bismo govorili. Jedan je stavak 3. koji kaže: "Nema kaznenog djela teškog sramoćenja. Ako počinitelj dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost." Takvom normom mi smo de facto oslobodili odgovornosti one koji bi iznosili ili pronosili neke činjenice, jer ovaj drugi dio u praksi je gotovo pa nemoguće dokazati, a o tome svjedoče i naši sudovi koji postupaju po eventualnim privatnim tužbama zbog ovakvih kaznenih djela. Čak štoviše iza članka 148. dodaje se članak 148a. koji kaže: "Nema kaznenog djela sramoćenja ako je počinitelj njihova obilježja ostvario u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciju, u obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu ili obrani nekog prava, a to je učinio u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga. U ovom članku postoji javni interes koji gotovo nikada nismo uspjeli dokazati, druge opravdane razloge koje samo možemo zamisliti o čemu se radi i vjerovanje u istinitost koju je gotovo nemoguće dokazati. Ta tri elementa čine ovo kazneno djelo na žalost djelom koje je vrlo teško dokazati oštećenima u postupku i praktički eskulpira one koji počine takva djela da bi jednog dana zbog tih djela mogli i odgovarati. Mi se nismo zalagali, nikada nećemo, ni danas da se uvede bilo kakva kaznena odgovornost novinara ili ovih drugih osoba koje su navedene zbog izgovorene riječi ako se iza nje kriju određeni argumenti koje je moguće dokazati. Ovako kako je stipulirana ova norma, čini se, a mislim da to praksa potvrđuje da je to i nemoguće dokazati. Stoga bismo predložili, mada je drugo čitanje, imat ćemo još nekih poslovničkih problema, da umjesto ovakvog dijela stvarno možda razmislite da i biće ovog kaznenog djela bude obuhvaćeno klevetom kao što je to nekada bilo, ali da s druge strane bez obzira što je ministar u svojem obraćanju o tome i govorio postoji čvrsta odredba koja će upućivati na građansku odgovornost na štetu onima kojima bi se šteta počinila počinjenjem ovakvog djela. Drugim riječima da to probam pojednostaviti. Mi nismo za to da se novinare ili nekog drugog kažnjava zbog neke iznesene informacije koja može bitno ugroziti vašu karijeru, obitelj, posao i da ne nabrajam. Ali tražimo da umjesto kaznene odgovornosti onih koji pronose takve neistine odgovaraju njihovi poslodavci. Drugim riječima ako govorimo o medijima da onda oni nakladnici koji ustvari koristeći se ovakvim informacijama stječu dobit i profite na tržištu odgovaraju za štetu počinjenu ovim djelima. Ali ne iz prakse naših sudova dosada gdje mislim da je maksimalna kazna bila do 100 tisuća kuna nego ozbiljnom kaznom koja stvarno može djelovati i kao ako hoćete generalna prevencija i kao specijalna prevencija i u krajnjoj liniji da dovede do odgovarajuće zaštite svih onih koji se mogu naći pod udarom ovih kaznenih djela. Na ovaj način kako je to danas predloženo još rekao bih ublaženo i od ranijega čini mi se da tu svrhu postići nećemo, dapače mi ćemo ponovno da bi se dokazali da smo puni razumijevanja prema onima koji čine takva djela ta djela pokušamo da tako kažem zamagliti, mi nećemo doći do suštine stvari, a to je odgovornost koja jedino može biti ozbiljna ako je financijska odgovornost nakladnika za ovakva djela koja se mogu počiniti. da je ta odgovornost predmet drugog zakona ali može se u ovom zakonu urediti to djelo na način da se i upućuje na Zakon o obveznim odnosima i da se tamo propišu ako hoćete drastične kazne za ovakva kaznena djela. Ako smo bili u stanju propisati u Prekršajnom zakonu kaznu od 15,000 kuna za službeno vozilo koje nema vatrogasni aparat onda oprostite ali kada nečija sudbina ovisi o počinjenju ovakvog kaznenog djela 50-ak tisuća kuna kazne nakladniku čini se smiješno. I to je dokaz da mi nismo sustav uredili kako valja, da su razlike u vrijednosti u tom sustavu potpuno Međutim, to nije sve što sam želio govoriti pa s obzirom da ćemo imati poslovničkih problema jer ne možemo utjecati na norme koje vi niste ovim izmjenama dirali mi ćemo se suglasiti i sa ranijim govornicima od toga da se neke djelatnosti posebno treba zaštititi. Pri tome prvo mislimo na odvjetničku djelatnost, zadnji događaji nam daju osobito razloga vjerovati da su i oni u posebnom položaju. Primjedba na vaš članak 25. gdje definirate neformalne životne partnere čini mi se da je nepotrebna jer je u Zakonu o životnom partnerstvu postoji definicija pa i ova definicija neće dovesti do nekog posebnog razjašnjavanja. I nešto što bismo pokušali bez obzira na mogućnosti Poslovnika posebno naglasiti. Govorili smo o kaznenim djelima protiv okoliša, s obzirom da idemo prema modernijem zakonodavstvu pa onda tu i tamo kao sramoćenje uzmemo kao neko od novih djela, sugerirali bismo, a vjerujemo da je uvijek moguće, da i u glavi 20. kaznenih djela protiv okoliša još propišete kaznenih djela koja sigurno se već nažalost i ostvaruju, a osobito da propišete kazne za počinjenje takvih djela jer nam se čini da je s obzirom na značaj premalo stavljeno pozornosti na kaznena djela protiv okoliša. Za ilustraciju, u članku 194. postojećeg zakona kaže se: "Tko protivno propisima ispusti onečišćujuće tvari s pomorskog objekta u more ili s plovnog objekta u kopnene vode i time pogorša njihovu kakvoću kaznit će se kaznom zatvora do tri godine." Kazna zatvora bez novčane kazne čini nam se prilično neadekvatnim rješenjem na moguće onečišćenje okoliša, osobito u svjetlu Vladine politike istraživanja ugljikovodika o kojoj smo nedavno slušali. Stoga predlažemo da se u cijeloj glavi koja govori o zaštiti okoliša uvedu uz kaznu zatvora za odgovorne osobe i novčane kazne kojima se može barem umanjiti ako ne sanirati šteta u okolišu koja će nastati počinjenjem ovih djela. Ako vi samo kapetana broda strpate u zatvor na godinu dana time nećete riješiti štetu koju je njegovo plovilo ili neka platforma nanijela okolišu s obzirom na protupravno postupanje u u okolišu. S obzirom na značaj okoliša i na rekao bih našu posebnu sreću i poziciju Hrvatske da još uvijek u odnosu u usporedbi s europskim zemljama djeluje kao oaza čistoće sugeriramo da bez obzira što je vrijeme kratko dodate još neka djela. Kažem, problem je Poslovnika jer niste te odredbe dirali pa mi amandmanom ne možemo utjecati i da pokušamo zaštiti okoliš kao jedan od resursa koje Hrvatska još ima na adekvatan način. Uostalom podražavamo i izlaganje kolegice Vesne Škare-Ožbolt da se posebno djelo podmićivanja zastupnika drugačije drugačije nazove, odnosno da se ukorporira u ona djela koja se odnose i na druge dužnosnike. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani kolega imao nekoliko replika, pa ćemo po redu. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović replika. Pa kolega kada ste govorili detaljno o ovim kaznenim djelima, pogotovo kaznenom djelu sramoćenja i ovu bojazan koju vi iskazujete u toj primjeni mislim da je ona skroz na skroz opravdana. Međutim, teško je uopće zamisliti bolje formuliranje i zaista to je prostor sudske prakse. Kažete, ali moramo početi od temeljnih vrijednosti društva, vi ih napominjete, vi ih spominjete sloboda pojedinca, sloboda medija, ali sloboda pojedinca ne znači drugoga vrijeđati, klevetati, napadati, to nije sloboda, taj čovjek nije slobodan, neću reći u čijim je rukama. Sloboda medija isto tako, jel sloboda medija svjesno kad o nekomu piše laži, a s druge strane prešućuje istina ti mediji nisu slobodni. Prema tome, štiteći i slobodu pojedinca i slobodu medija a ne kočeći njih nađemo je dobro rješenje i ono je na tragu nečeg što mi smo nekada davno i imali sudsku praksu. Dakle ovdje kod isključenja protupravnosti u članku 148.a kojeg vi posebno govorite i izražavate sumnju ako je to učinio u javnom interesu i sada je sud, pa svaki sudac mora biti sposoban da javni interese nije laž i da on mora dokazati zašto je u nešto vjerovao. Prema tome, teško je zamisliti a ovdje se već mjesecima ako ne i godinama ljudi muče kako odvojiti istinu od laži, odnosno kako afirmirati istinu bilo afirmirati istinu bilo da dolazi od novinara, političara, bilo kojeg subjekta privatnog ili netko tko nastupa na javnoj sceni jednako tako kako bi se sačuvala neovisnost medija da govore istinu jer relativizacija u medijima danas imate svašta, o istoj osobi ćete čuti da je svetac i da je razbojnik. I to ljude umjesto da ih informira to ih dezinformira. I mi moramo i mi smo dužni afirmirati najveću demokratsku tekovinu a to je sloboda pojedinca i sloboda medija jer su mediji u puno slučajeva otkrili teška kaznena djela. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Iz vaše replike ali shvatio sam da se barem u jednom djelu slažemo. Ja sam još nešto dodao kod sloboda pojedinca i slobode medija. Rekao sam da je sloboda pojedinca ograničena slobodom onih drugih bilo pojedinca bilo ako hoćete medija. Daleko bi nas odvelo da ja ovdje pokušavam dokazati da naši mediji nisu slobodni, naši mediji su osim svega podložni stvaranju profita koji ih odražava na tržištu. S obzirom na taj interes oni već vjerojatno nisu potpuno slobodni. Neću vam ovom prilikom govoriti o HRT-u i o slobodama u tom javnom mediju jer ona zavrjeđuje jednu cjelodnevnu raspravu na Saboru, ali bojim se da je ona jako daleko od slobode. Međutim, ono što sam u svojem izlaganju želio posebno napomenuti, ovakvo obilježje kaznenog djela kako je propisano ovim zakonom ne daje nam vjerovati da će biti u buduće jednostavnije u sudskom postupku dokazati bilo protupravnost, bilo legalnost postupanja pojedinih na koje se ovo djelo odnosi, dapače mislim da će biti još teže dokazati jer elementi bića kaznenog djela vam ne daju mogućnosti da dokažete meni kao, ako hoćete nisam htio o novinarima govoriti, da li sam ja imao razloga vjerovati nešto što sam o vama čuo pa sam to raspalio na naslovne stranice svojih glasila. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mlakar, slažem se sa svim stvarima koje ste rekli u vašoj raspravi, prvenstveno bih htjela od kraja krenuti a to je zaštita okoliša i naravno da ovdje je trebalo u Kaznenom zakonu i nadam se da će biti mogućnosti kao što ste i sami rekli na neki način još jače zaštiti ovaj naš čisti zrak i vodu i šume i bez obzira mi smo još uvijek unutar Europe, ali rekla bi i u svijetu zemlja sa najčišćim okolišem. Ali ono što sam ja htjela jednako tako i osjećam potrebu reći ovdje i osvrnuti se na vaše izlaganje vezano uz sramoćenje i slažem se s vama kolega teško, nitko neće novinare napadati i ne treba ih napadati. I kažete imaju oni slobodu, nisu slobodni od nakladnika, a nisu vrlo često slobodni od urednika. vrlo često iznose nepotpune činjenice, a ja ću vam to upravo reći na jednom primjeru i kako onda ljudi dobivaju jedan drugačiji vrijednosni sud o nama zastupnicama. Za mene je biti zastupnik časno mjesto i onaj tko po nama zastupnicima na način govori da bi nas na neki način ponizio za mene je to sramoćenje. Evo npr. sada su posljednje vijesti da mi zastupnici idemo danas znači srijedu i četvrtak radimo, i onda odlazimo na dugi vikend prvomajski i tako uz te svoje dobre plaće i sve ono što ide uz to. Uglavnom, činjenica jeste da mi radimo srijedom i četvrtkom, ali činjenica je da mi zastupnici ne određujemo kada ćemo raditi i koliko ćemo raditi. Da je donesena odluka da mi radimo ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak da bi odradili ovaj petak, da bi mi imamo ovdje materijale o kojima bi trebalo raspravljati, sigurna sam da bi onaj dio zastupnika koji uvijek vrijedno ovdje sjedi do navečer i raspravlja do kraja za razliku od onih koji su tu samo dok su mediji ovdje, da ih prenesu mi bili ovdje sve ove dane.

Uvažena kolegice Sumrak, ja sam izbjegavao govoriti o ovom kaznenom djelu isključivo iz pozicije novinarske struke jer je ono i zamišljeno da nije vezano samo uz uz javne servise, novine, televiziju nego je po krugu osoba koje navodi puno šire. Međutim ono negdje u duhu hrvatskog jezika sramoćenje mi više izgleda kao glagol da se možemo sami osramotiti nego što nas mogu sramotiti drugi. I zbog toga mi se čak čini da taj izraz nije baš najbolje pogođen pogotovo u društvu uvrede i klevete ali dozvoljavam da je i to moguće i da je moje znanje tu nedovoljno. Ono što sam mislio da je bitno za reći, sve ovo što ste govorili da se može dogoditi u javnom prostoru mora pružiti ljudima koji su predmetom takvih vijesti mogućnost obrane svoje slobode, zato sam citirao ustavnu odredbu koja je ovdje, ako hoćete, u ovom zakonu kada bismo o tome govorili manjeg značaja nego što je sloboda javne riječi ili ako hoćemo najšire javnog servisa i novinarstva. Vaša sloboda mora imati barem, a i ne treba imati više ali jednaku zaštitu kao što ima sloboda javno informiranja. S druge pak strane mi stalno pritisnuti tom javnošću trebamo se od takvih dezinformacija ili objeda koje vas prate i onda umjesto da postavimo pravila igre čvrsto mi se najčešće dodvoravamo javnom servisu da bismo se pokazali kako smo dobri i da razumijemo o čemu oni pišu. pa da ih se kontrolira izvan njihove kontrole građana. Dobili ste priliku u rasporedu da radite u Saboru ponedjeljkom i utorkom kao klubovi i radna tijela i da radite u plenarnim sjednicama prema vašoj odgovornosti, plus toga da se konzultirate sa stručnjacima za materiju koju ne znamo, koju ne znamo, da se konzultiramo sa građanima jer je vrlo važno znati da govorite u ime građana. U tom smislu vaša sloboda je ograničena obvezama prema građanima pa nije riječ da Sabor ne radi ponedjeljkom kada nema većine zastupnika niti klubova zastupnika niti je riječ da ne radi utorkom kada mogu raditi i trebaju raditi radna tijela. Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. koji smo mi put prošli u reguliranju kaznenog zakonodavstva tamo od '97.godine na ovamo. bilo je u našoj praksi u prijašnjim godinama situacija da su novinari išli u zatvor zbog izgovorene ili napisane riječi pa smo to onda išli te odredbe o kleveti dekriminalizirati, pa smo onda izvodili izvedenice raznorazne i na kraju smo razdvojili ovu tvrdu klevetu, pravu klevetu od sramoćenja. I sve bi to bilo dobro da mi naravno radimo svaki posao za sebe i tu je problem. Ja bih na tragu ovoga što ste rekli kada se ova grupa kaznenog djela protiv časti i ugleda regulira u ovom kaznenom zakonodavstvu onda mislim da se paralelno treba odraditi i u Zakonu o medijima barem što se tiče odgovornosti, Zakonu o obveznim odnosima dakle cijeli taj spektar treba sustavno objediniti i izregulirati. mi sada definiramo, poboljšavamo, poliramo Kazneni zakon, a na drugu stranu će nam u Zakonu o obveznim odnosima ostati građanskopravna odgovornost, sudovi će donositi maksimalne kazne kao što ste rekli do 100 tisuća kuna za naknadu štete. Ministar je rekao ne možemo pooštravanjem kazni tjerati sudove da donose oštrije ili drugačije odluke ili visine naknade štete, međutim sve se to mora posložiti. Ovdje je i Pravosudna akademija treba imati svoj dio kolača. Suci se moraju educirati, Vrhovni sud mora zauzeti praksu koji su to gornji limiti do kojih se donose presude za naknadu štete. Sve to mora se na neki način zajedno gledati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvažena kolegice Škare Ožbolt drago mi je da ste to rekli jer mi vrijeme nije dozvolilo o svemu govoriti. Pa ja upravo za to plediram. Najlakše je riješiti u izmjenama Kaznenog zakona i dati nekakvu časnu riječ da ćemo i druge stvari kad-tad urediti. Ali to traje od sredine '90.-ih godina natezanje i uvijek zbog nekakvog nerazumijevanja problema i dalje ostaje sve većim problemom i ništa nismo riješili. Dakle, zbog toga sam govorio o mogućnosti da se upućujemo na druge zakone. Nitko pretpostavljam od nas nije ovdje zagovornik kaznene odgovornosti novinara koji pišu novinske tekstove kao svoj dnevni posao, ali ukoliko vi nemate mogućnosti ni protiv njegovog nakladnika kod kojeg je on zaposlen ostvariti zadovoljštinu zbog kaznenog djela kojim je vama nanio štetu, onda mi nismo napravili posao. I zbog toga je jedino moguće isključiti kaznenu odgovornost novinara za izgovorenu ili napisanu riječ, ali ostaviti odgovornost za štetu onih kod kojih ti ljudi rade. Zbog toga sam tražio, zbog toga sam govorio o Zakonu o obveznim odnosima. Jedino kada će ta mjera ili ako hoćete kazna nakladniku biti drastična, moći će se uvesti reda u to tko piše i o čemu piše. A s obzirom da imamo često priliku slušati kako je to riješeno u drugim zemljama, najjednostavnije je pogledati praksu tih drugih zemalja u ovom slučaju pa će vam sve biti jasno kada i koje novine opstaju i pod kojim uvjetima. Samo tada kada pišu provjerene informacije pa čak i ako zbog toga stradaju neki koji su se u tim novinama našli. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Mlakar svoje izlaganje ste započeli citatima iz Ustava Republike Hrvatske. Spomenuli ste članak 35 vezano za sramoćenje i ugled i čast u obitelji i članak 38. slobodu izražavanja misli. Možda bi bilo dobro spomenuti i članak 14. u kojem se kaže da smo pred zakonom svi jednaki ali i članak 28. koji kaže da je svatko nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. Glede toga evo i zbog nazočnosti ministra, sjećam se vrlo dobro kod prvog čitanja ministre kada smo govorili o tome imajući sada u vidu kazno djelo teškog sramoćenja na koji način se zapravo planira transponirati ova direktiva o presumpciji nevinosti koja se donosi u Europskom parlamentu a koja kaže s obzirom da se između ostaloga njome želi i propisati zabranu javnim tijelima i dužnosnicima da javno predstavljaju osumnjičene ili optužene osobe kao krive za kazneno djelo ako im se nije sudilo i ako nisu optužene za to djelo konačnom presudom. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Uvaženi kolega Babić, vi ste upravo rekli ono što je nastavak na ovu modernizaciju našeg zakonodavstva. Naime, spomenuli ste direktive Europske unije koje upravo govore o tome što naši neki kolege ni u Parlamentu nisu ni pratili ni pročitali pa često sude drugima i prije nego što sudovi redovni se o tome oglase ali to je njihova politička borba nažalost na najnižim razinama a na to smo već navikli. Njih obično nema kada se o takvim stvarima govori u sabornici. Ono što je bitno i ono za što smo se zalagali. Ako idemo modernizirati Kazneni zakon uzmimo iskustva najboljih i po mogućnosti ona koja su provjerena. Sada smo već dužni kao zemlja Europske unije europsko zakonodavstvo unijeti u svoje interno i trebali bismo voditi brigu o ovome što ste vi sada rekli. Nažalost ne samo političari, nego često puta i mediji vole doći do senzacije na najgori mogući način, govoriti o ljudima koji nakon tog sramoćenja, teškog sramoćenja, mada je sve to preblagi izraz mogu dovesti u pitanje svoju egzistenciju, odnosno dovesti će im u pitanje egzistenciju ni krivima ni dužnima. Kada se nakon 3 godine pokaže u nekoj drugostupanjskoj presudi da presuda recimo Županijskog suda u Zagrebu je bila protuzakonita prošla baba sa kolačima. To su svi zaboravili, ostala je sramota, ostala je nemogućnost ljudima da adekvatno naplate svoj kvalitetan Određujem stanku do 15 sati. Vidimo se u 15 sati na istoj temi.